potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege,

**Jandroković, Gordan (HDZ)** I prelazimo na dnevni red. Prva točka: - Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018. Podnositelj: glavni državni revizor na temelju članka 9. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun a Vlada je dostavila mišljenje. Molio bih sada predstavnika podnositelja da da dodatno obrazloženje izvješća, poštovani glavni državni revizor Ivan Klešić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene zastupnice i zastupnici. U skladu sa odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju Hrvatskom dostavljeno je Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu. Kao što vam je poznato poslovi ureda, vrste revizije, subjekti i predmet revizije utvrđuju se godišnjim programom i planom rada. Tako su u programu i planu rada za 2018. godinu obuhvaćeni subjekti za koje je odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakonom o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe propisana obveza obavljanja revizije svake godine a to su godišnji izvještaj, revizija godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna i političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Sve druge revizije planirane su isključivo na temelju zakonom propisanih kriterija kao što su materijalna značajnost, procjena rizika i prikupljanje informacije o subjektu revizije kao i onom onom segmentu o kojem moramo također voditi računa a to je mišljenje koje su eventualno dobili neki subjekti u prije obavljenim revizijama prije svega mislimo na dakle nepovoljno mišljenje. Tako su planirane i obavljene 224 financijske revizije, 104 revizije učinkovitosti. Ovdje bih vam samo naglasio, ako se sjećate, ja sam ovdje 2011. godine rekao da idemo jednim putem kao što se radi, svi naši kolege na razini EU u svijetu i da su revizije učinkovitosti te kojima kojima ćemo se morati najviše pozabaviti u budućnosti. Te 2011. godine mi smo obavili 2 revizije učinkovitosti, danas smo obavili 104, dakle idemo tim putem. Zatim 11 provjera provedbi naloga i preporuka te 223 uvida u financijski izvještaj. Revizije su obavljene u skladu sa međunarodnim standardima vrhovnih revizijskih institucija, kodeksom profesionalne etike rada državnih revizora i naravno Zakonom o Državnom uredu za reviziju a obuhvaćaju ispitivanje dokumenata, izvješća, sustava unutarnje kontrole te financijskih i računovodstvenih postupaka u cilju utvrđivanja jesu li podaci u financijskim izvještajima točni a poslovanje obavljeno u skladu sa zakonskim propisima. Revizijom se daje i ocjena o učinkovitosti korištenja i trošenja javnih sredstava a sva izvješća naravno dostavljaju se Hrvatskom saboru i objavljena su na mrežnim stranicama našega ureda. Pored poslova revizije planirani su i obavljeni i poslovi suradnje sa pravosudnim i drugim tijelima te poslovi međunarodne suradnje. Što se tiče suradnje s pravosudnim i drugim tijelima kao i prijašnjih godina i tijekom 2018. godine ured je ovim tijelima, s ovim tijelima surađivao prije u tijeku i nakon obavljene revizije.

Značajna je i međunarodna suradnja koju ured provodi kroz razmjenu stavova, iskustava i stručne literature s ciljem ujednačavanja metodologije rada te praćenja suvremenih pravaca razvoja revizijske profesije u svijetu. Posebno bih istaknuo suradnju s Europskim revizijskim sudom i vrhovnim revizijskim institucijama europskih zemalja s dugom tradicijom i velikim iskustvom. Također ured ima status unutarnjeg revizora EUROSAI-a Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija europskih zemalja i to za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Ovdje moram napomenuti da smo izabrani tajnim glasovanjem od naših kolega u Istanbulu 2017. godine sa od 39 nazočnih dobili smo 37 glasova. To znači da je Državni ured za reviziju RH prepoznat svojim profesionalnim i kvalitetnim radom od naših kolega. Također, ured ima status unutarnjem revizora EUROSAI-a Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija europskih zemalja i to dakle za ovo razdoblje koje sam reko. Osim toga, prošle godine ured je bio predsjedatelj i domaćin vrlo uspješnog godišnjeg sastanka kontaktnog odbora EU kojeg čine čelnici vrhovnih revizijskih institucija članica EU, a koji je održan u Dubrovniku u listopadu mjesecu prošle godine. Glavna tema sastanka bila je suradnja i odnos vrhovnih revizijskih institucija s građanima te njihovo ostvarenje odnosno otvaranje prema javnosti. Na tom području naš ured ima vrlo naprednu i razvijenu praksu. Na kraju želio bih se osvrnuti na naš novi zakon, Zakon o Državnom uredu za reviziju koji je sabor donio ovdje u ovom visokom domu, dakle prije dva tjedna. Ovim se zakonom povećava obujam poslova Državnog ureda za reviziju koji se odnosi na povećanje broja subjekata za koje je ured ovlašten obavljati reviziju, ali i na poslove provjere provedbe naloga i preporuka odnosno sankcioniranje njihove ne provedbe. Ured trenutno od 343 sistematizirana radna mjesta ima popunjeno 284 s time da je u zadnjih 5 mjeseci što zbog odlaska u mirovinu najviše ljudi, što zbog prelaska u druge institucije broj zaposlenika smanjen za 19-toro. Dakle, povećava se obujam posla za naš ured, a u isto vrijeme zaposlenici odlaze iz ureda i teško je pronaći nove zaposlenike koji su dovoljno stručni obavljati tako stručne, stručne i reko bi kompleksne poslove u našoj struci, ali kažem i nadam se da u vremenu koje dolazi da ćemo taj problem riješiti. Naravno, svi oni koji se bave ovim poslom svakako znaju da bi jedan revizor samostalno morao, mogao obavljati poslove revizije mora raditi najmanje 5 godina, a to je jedno dugačko razdoblje pa kad mladi ljudi dođu to je zaista rekao bih dosta kompleksno za ured. Jedan od ključnih razloga dakle, zbog kojih ljudi odlaze je i visina plaće državnih revizora, koji ponavljam obavljaju vrlo složene i kompleksne poslove, plaće su takve kakve jesu i ljudi nas nažalost napuštaju. Ja vjerujem da u ovom rekao bih sustavnom rješavanju neovisnosti državne revizije što se ovim donošenjem novog zakona svakako u nekim stvarima poboljšalo, da bi se ta neovisnost bila još čvršća, temeljem preporuka međunarodnih institucija počevši od UN-a, ja vjerujem da pri donošenju, a sada je upravo u izradi Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, ja vjerujem da će se pri donošenju plaća za ovlaštene državne revizora za koje postoji posebni zakon, vjerujem da će se to uzeti u obzir i da će se nagraditi naš rad. Hvala vam lijepa, zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, svima vama cijenjene zastupnice zahvaljujem na **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem glavnom državnom revizoru. Imamo sedam replika, no prije toga pozdravimo učenice i učenike Obrtničke škole iz Požege, dobro došli.

Uvaženi glavni revizoru, zaista vaše revizije su odrađene maksimalno, vidim da vam fali i ljudstva i materijalno-tehničkih sredstava, međutim činjenica je da vi iz godine u godinu ste upozoravali na probleme koji su danas eksplodirali. Primjera i 2012. i '13.,'14.,'15. i '16. vi ste upozoravali da se za brodogradnju novac troši ne namjenski. To je bilo u svim vašim izvješćima. O tome sam i ja postavljao pitanja što se poduzima da se to zaustavi. Vi ste odradili svoj posao. Ništa se nije poduzelo i sad kad se eksplodiralo da milijarde nisu trošene namjenski, e sad je problem, a državna revizija odradila svoj posao. Tako je u zdravstvu, tako je u školstvu, sav novac koji odlazi ne odlazi transparentno, vas treba ojačati međutim nije vas se slušalo, ni državno odvjetništvo ni ostale institucije nisu odrađivale svoj posao i zbog toga imamo …/Upadica: Hvala./… slučaj Uljanik i drugi koji će bit …/Upadica: Hvala vam./… Dobro. Idemo dalje, druga replika poštovani kolega Karlić, izvolite. **Karlić, Mladen (HDZ)** Poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni revizore i suradnici, evo ja bi prvo htio kao dugogodišnji čelnik lokalne samouprave pohvaliti državnu reviziju jer upravo zahvaljujući nalazu revizije prije 20 godina u Vinkovcima kad su nas upozorili na sve greške i propuste koje je tada radila gradska uprava prije mene, pa i u početku, smo ispravili puno toga i nakon toga godinama dobivali nalaze potpuno uredne odnosno bez nepravilnosti, a ono što me zanima zapravo mi smo u toku rada svake godine kad bi imali nekakav problem za koji ne bi znali kako ga riješiti, tražili mišljenje državne revizije, našeg ureda u Vinkovcima. E sad, to je bilo ponešto, nismo mogli dobit često pismeno nego samo usmeno izvješće, odnosno usmenu preporuku da li je sad pravilo, sad više ne znam, da se može tražiti, to je kao jedan partnerski odnos zapravo da se dobije mišljenje kako bi se ispravile nepravde odnosno pogreške koje bi radila gradska uprava. Izvolite, odgovor. **Klešić, Ivan** Poštovani g. zastupniče, Državni ured za reviziju kao što znate nije savjetodavno tijelo, mi dakle možemo samo kroz samu reviziju kod procesa obavljanja revizije, dati preporuke kako i na koji način riješiti problem, nažalost to je tako. Hvala lijepo. kolega Panenić, izvolite. ili arbitražama ne plaćaju se u roku određenom za dobrovoljno ispunjenje obaveza čime se zapravo povećavaju rashodi za kamate ali i povećavaju se troškovi ovršnog postupka, tako piše u izvješću. E sad po vašim saznanjima, je li to kod tih subjekata zapravo zbog nedostatka sredstava za isplatu, ili se radi o tome, ili se radi zapravo zbog neusklađenosti poslovanja, zbog čega dolazi do neisplata u tom zakonsku roku vezano za ovrhe i arbitražu? Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče Babić, mislim da je tu odgovor vrlo jednostavan i kratak. Uvijek je problem nažalost taj novac zbog nedostatka sredstava, to je odgovor na vaše pitanje, hvala. Sada je na redu kolega Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi glavni državni revizoru, ja sam jednu stvar siguran, u Državniji reviziji nema sigurno kupljenih diploma, to sam siguran, radite vrlo ozbiljan i težak posao i zato je potrebno određeno znanje i iskustvo. Ono što me smeta u vašem izvješću, ne što me smeta što ste vi stavili u izvješće, to je istina, nego smeta me odnos prema Državnoj reviziji, piše ovdje da je za stručno usavršavanje i izobrazbu u 2018. utrošeno 104 274 kn što iznosi 351 kn po zaposlenom. Ne znam jel to dovoljno za prijevoz do mjesta usavršavanja. Dakle to je ozbiljna primjedba. I mislim da ni novi zakon nije baš puno puno doprinio vašem boljem radu ali me samo jedna, ako možete komentirati jedno. S jednog zahtjeva Europske komisije, ured je uključen u nadzor provedbe mjera fiskalne politike i reformskih mjera s ciljem efikasnije zaštite i financijskih interesa RH. Je li vas Je li vas ministarstvo uvažava u tome? U čemu se očituje taj nadzor, provedba, mjera fiskalne politike i reformskih mjera? **Jandroković, Ne mogu reći da imamo lošu suradnju sa bilo kim, prema tome, kolegica je član Odbora za fiskalnu politiku a što se tiče samog Ministarstva financija, naša suradnja sa kolegama iz Ministarstva financija zaista je na najvišoj razini. Kolega Vlaović sada ste vi na redu, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala predsjedniče. Uvaženi državni revizor, evo čestitka za dobro obavljene revizije, i spomenuli ste nekih 35 predmeta, suradnja sa Državnim odvjetništvom, pitanje je koliko je pod tim predmeta pokrenuto sudskih postupaka i da li je itko osuđen odnosno često ste spominjali da se javlja određeni broj recidivista, koje se često greške ponavljaju i prema uputama ne isprave greške, da li su i protiv njih pokrenuti postupci i da li ste radili reviziju u Ministarstvu poljoprivrede jer vidimo prema izvješću g. Hogana, povjerenika za poljoprivredu, da je 126 milijuna kuna manje isplaćeno poljoprivrednim proizvođačima i u Hrvatskoj nego što to ministar Tolušić prikazuje, to u vašem izvještaju nema, da liste vi to uočili i kako je moguće da je isplaćeno za štete od elementarnih nepogoda čak 11 milijuna kuna Virovitičko-podravskoj županiji, više nego 12 županija zajedno, da li ste to uočili u svojim revizijama koje ste radili po ministarstvima ili ste i vi naveli da neka ministarstva nisu radila sve u skladu sa zakonom? Hvala. **Jandroković, Poštovani g. zastupniče, dakle što se tiče Državnog odvjetništva i naše suradnje sa kolegama iz Državnog odvjetništva, to sam već puno šuta ovdje govorio, to je vrlo jasno. Mi učinimo svoje izvješće, kolegama dostavimo dakle naše sve ono što smatramo da u okviru našeg izvješća ima neka obilježja kaznenih djela, to izdvojimo posebno, ostavimo kolegama kao i kompletno izvješće. Daljnji postupak je dakle na njima i mi nemamo dakle nikakve zakonske mogućnosti tražiti od kolega da oni nas izvješćuju što su pod tim predmetima učinili. Kolege podnose izvješće, godišnje izvješće o radu Državnog odvjetništva ovdje u ovom Visokom domu, onda ih svakako o tome možete i pitati. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, tu vam mogu odgovoriti da izvješće za 2018. g. se radi i naravno da ćete to ćete to moći vidjeti. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na poštovanu kolegicu Perić, izvolite. Poštovani predsjedniče. Pa evo, ja bi htjela istaknuti da sva izvješća i rad Državnog ureda za reviziju mora se posebno istaknuti jer su izuzetno kvalitetna i svako onaj tko želi imati kompletan uvid u poslovanje kako državnih institucija, ministarstava, trgovačkih društava u vlasništvu države i lokalnih samouprava, može se itekako puno toga naučiti i ono što je rekao i sam g. ravnatelj, zapravo je mogućnost i samih preporuka puno toga popraviti i vidljivo je koliko se toga popravlja tijekom godina i htjela bi istaknuti posebno ove revizije učinkovitosti koje nam itekako puno znače svima a isto tako i provjera samih europskih fondova odnosno korištenja fondova. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Nema odgovora. I idemo na zadnju repliku, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Hvala. Poštovani g. Klešić, Državni ured za reviziju na čijem ste vi čelu, jedan je od rijetkih institucija države koja kvalitetno funkcionira međutim što mene ovdje zanima? Po sistematizaciji, vi biste mogli imati 343 zaposlenika, vi imate 299 koliko sam vidio, tek vam je sada povećan proračun sa 54 na oko 60 milijuna kuna, znači vas se godinama drži na niskoj razini, vidimo koliko su ulaganja u kadrove, obrazovanje itd. Recite, kako vi možete s jedne strane, vi ste u nezavidnoj poziciji sa svojim suradnicima, da odgovarate na velike zahtjeve svih nas, a s druge strane, imate ovako male resurse. Ja pretpostavljam da i fluktuacija radne snage da postoji u vašoj instituciji, kako je, kako mislite odgovoriti na tako jedan problem, znači da imate velike zahtjeve svih nas, a resursi ograničeni. **Jandroković, Ovako ću odgovoriti na vaše pitanje. Sve ovo što ste vi naveli je točno. Kao što sam rekao, broj ljudi se smanjuje, ljudi odlaze, dobar dio ljudi rekao bih čak, i da je smjena generacija, odlaze u mirovinu i jedan manji dio odlazi zbog toga što pronalazi bolje poslove koji su bolje plaćeni. Kako zadovoljiti ovim zahtjevima? Jednostavno, mi ćemo svakako uvijek, i uvijek odradimo ono što je potrebno odraditi, ali naravno da ćemo, ako ostane situacija, evo kakva je, mi ćemo morati smanjivati plan obavljenih godišnjih revizija jer jedino na taj način ćemo moći zadovoljiti onih zahtjevima koji se od nas traže, sve ima svoje granice i ljudski napori također, a ovaj posao koji drži revizor, rade, vjerujte je izuzetno kompleksan, težak, rekao bih, skoro rudarski. Tako da u budućnosti, ako ne uspijemo zaposliti ljude koji su .../Upadica: Hvala./... Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Idemo sada na odbor. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Onda ćemo ići na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

sa suradnicama. Evo, danas imamo ovaj izvještaj, koji, slažemo se izgleda, svi ovdje, pokazuje jako puno toga o načinu djelovanja svih razina javne vlasti. Ono što sam ovdje čuo i pohvale, ono što prvo pohvale od onih koji bi trebali reći zapravo, pogledajte malo bolje, pa ćete vidjeti nas. Kolega Karlić, on je pohvali i nalaz za grad Vinkovce 2016., mislim da je rađeno, izgleda ok, ali kad pogledamo trgovačka društva koja su u vlasništvu grada, što stoji tamo? Znači, svi problemi, svi gubitci koji nastaju to grad prebaci novce. Znači uzmemo sredstva iz proračuna, što napravite, mi vama damo. Evo sjedi i kolega Milinković kraj njega i on je došao nedavno k nama, ali kako je došao. Ono što piše u nalazu revizije za njegovo poduzeće, stoji da je 2017. crpilište Mirkovci pokazuje da ima arsena, mangana i to, znači, to je zapravo kolege, ono što trebali ste reći, ne samo se pohvaliti s jednim dijelom, nemojte zaboraviti da ukupnost toga čini ono što zapravo sve jedan grad, Vinkovci je u tome vremenu zapravo u svojim izvješćima trebao prikazati. Na ovaj način svi problemi rješavaju se javnim novcem kojega samo prebacimo negdje i pokrpamo rupe i onda nam je trebalo stajati koji cilj, koja je namjena svega toga, to nije napisano, trebalo je napisati, da idemo pokriti gubitke, one koje zapravo politički odobravamo. Dotakao sam se vodovoda i definitivno da analiza učinkovitosti koja je pokazala i provedbe zapravo i prijašnjih preporuka, pokazuje da nam je to sektor koji ima ogromne probleme. Od gubitaka, od neurednog poslovanja, sve što dotaknete tamo je problem. Znači, problem je kojem se treba ozbiljno pozabaviti, mislim da ministar ovo štivo mora pročitati jako dobro i žurno se treba raditi promjene koje će doprinijeti da se poboljša. Lokalna samouprava. Dovoljno je samo vidjeti kakve su reakcije bile kada se iznijelo nalaze sa 2017. g., dvije općine su bile proglašenje, da imale su nepovoljno mišljenje, to stvarno, kad imate nepovoljno mišljenje kao lokalna samouprava, to stvarno mora biti niz problema, pa je tako za Kloštar Podravski navedeno, znači u općini 3300 stanovnika, načelnik 12 i pol tisuća kuna ima neto plaću, to je vrhunska plaća, za takvu jednu općinu bolje biti načelnik u jednoj takvoj manjoj općini, nego ovdje doći kolege zastupnici, pa da nas prozivaju svaki dan i skidaju glave za svaku sitnicu. Ovako, spustiš se na najnižu razinu i tamo, ali onda se dogodi da si isplatio veću plaću nego što mu zapravo pripada. Načelnik sam sebi isplatio, državna revizija napisala vratiti za sredstva u proračun općine, nisam evo saznao da li smo imali priliku vidjeti da jedan načelnik, više što je plaćeno vratio svojoj općini. On bi bio heroj, on bi stvarno bio heroj koji bi to napravio i rekao, ljudi pogriješio sam. Ne, ovako mi slušamo, malo su socijal-demokratska partija je bila kriva, ali mi to radimo isto, ali ne možete nas vi prozivati radi toga što ste sami to radili. Nikako da se dogovorimo zapravo s jedne i druge strane, tko je tu kome sada u pravu da nešto prigovara. Jer čini mi se da je suglasnost, nemojte nas dirati pa nećemo niti mi vas prozivati. Npr. u toj, u općini Kloštar Podravski, nisu uplaćivani doprinosi. Znači, isplaćeno je bruto davanja ono, ali nisu doprinosi. Utaja poreza. Zamislite ono da se pojavi bilo kome, osobno od nas, da smo utajili netko od nas porez, što bi bilo? Linčovali bi vas. Znači baš bi nas, prema tome, kažem 50 tisuća kuna je isplaćeno, naknada, vijećnicima, zamjeniku načelnika, ali porezi se nisu morali platiti. Malo se preslike računa i na kraju kaže načelnik ne, to je državna revizija okomila se na mene. Znači, rekao je 4 općine, 4 jedinice lokalne samouprave, koliko sam ja vidio, prema svima ista metodologija kojom se radi, utvrđeno za sve, na isti način, jedino on smatra da je na njega izvršen pritisak. ja nisam vidio da državna revizija ide nekoga bez argumenata prozivati niti davati nepovoljno mišljenje. Ono što ima tu još primjera, općenito, svodi se na plaće lokalne samouprave, više od onoga cenzusa od onih 20% osnovice, ali ima jedan dobar raritet o Lećevici, o skladištenju otpada koje bi trebalo se tamo događati, puno se priča i razmatra kada će biti taj centar u funkciji, a kad pogledamo općinu, općina ima vlastiti komunalni pogon i u njemu ima zaposlenu upraviteljicu, ali ne bavi se komunalnim poslovima. Znači, ima zaposlene, ima komunalni pogon, zaposlenu osobu tamo, jedino ne obavlja komunalnu djelatnost, nego to plaća drugima, vjerojatno ova služi da bi eto bila forma ispunjena, srećom, pa će im biti odlagalište neposrednoj blizini, pa onda će vjerojatno to moći obavljati sa jednom osobom. Problematika zdravstva, mislim da je zdravstvo i ovi podaci koji ovdje pokazuju rak rana, 35 zdravstvenih ustanova iskazalo 700 milijuna kuna gubitka ili manje prihoda od koga jel i da li oni stvaraju gubitak ili manje dobiju od HZZO-a, jako je teško razlučit, jedni se pozivaju da HZZO treba više platiti, HZZO da oni pružaju usluge iznad onoga što im HZZO odobrava, to je jedino što nije razvidno, ono što je razvidno da većina zdravstvenih ustanova ima ogromne probleme. Ako bismo pogledali samo nešto što bi pripadao pod tzv. projekt Slavonija, Baranja i Srijem, bolnice Vukovar, Vinkovci, Virovitica, Požega, Slavonski Brod, KBC Osijek, kad bi samo to zbrojili, vidimo da većina gubitaka je tamo. Vukovar, Veteranska bolnica koja preko 100 milijuna kuna, koju koliko god da se kolege iz HDZ-a posprdavali na račun SDP-a, SDP je napravio veći iskorak i sanirao je puno veće gubitke i napravili su nešto, ovo sada zapravo je iščekivanje, narušava se cijela struktura pružanja zdravstvenih usluga, obavljanja usluga prema tim zdravstvenim ustanovama, urušava se lokalno gospodarstvo, ja ovo već ponavljam više puta, al činjenica je da se ne poduzima. Što znači jednoj Vukovarskoj bolnici preko 100 milijuna kuna da ima gubitaka, pa otprilike toliko su joj godišnji prihodi. Zamislite i jednu tvrtku koja se može s time nositi. Imamo za KBC Osijek 300 milijuna kuna, preko 300 milijuna kuna, to, županije koje sada trebaju upravljati i dalje istu praksu nastavlja, a to je nabava lijekova i drugog repromaterijala bez javne nabave. Ključna točka koje god pogledate godine, nalaza gdje je bilo u bolnicama, javna nabava, javna nabava, javna nabava, promijenio se zakon 2017. mogu definirati javne nabave kako žele, ne oni rade direktno ugovaranja, nije to samo za nego isto tako za brojne druge usluge, možda nekom izgleda milijun unutar toga, nije puno, al za bilo što je puno, al kad pogledamo na nabave lijekova gdje se govori o iznosima 20-tak milijuna kuna u jednoj bolnici bez javne nabave, kamoli bez objedinjene javne nabave, što bi mogle bolnice unutar zdravstvenog sustava obavljati, onda vidimo da državna revizija je savršeno u pravo i upravo naglašava ono što je ključni problem našeg zdravstva, nisu liječnici, nisu pacijenti, nego je zapravo politika upravljanja, ne znamo koja je gora, ona kad država upravlja il ona kad županije upravljaju. Još bi evo tu, osvrnuo se na dvije točke, osvrnuo se na dvije točke, HRT opet javna nabava, bez propisanih postupaka nabavljeno je za 7 milijuna kuna, kuna, bez PDV-a, dodan PDV skoro 10 milijuna kuna bez propisanih postupaka javne nabave, od toga, zamislite, 5 milijuna kuna su dali za istraživanje gledanosti, znači, bitno im je da direktno odaberu onoga tko će za HRT napraviti istraživanje gledanosti, zamislite da su objavili javni poziv, pa se javi netko tko bi realno to napravio, možda bi se ovo sada što su i sami novinari se okomili, pokazali i upravo kroz takav nalaz. Operativni program konkurentnosti i kohezija, ono što je za 2000, zapravo u ovome nalazu naznačeno, evo sad smo dobili potvrdu, što više reći o tome, puno više raditi, kolega Bulj će nastaviti. Miro (MOST)** Hvala lijepo kolegice i kolege, uvaženi državni revizoru sa svojim suradnicima, pa ovaj dokument kao i svake godine koji vi nama dajete kroz izvješće u biti opisiva sliku i stanje kakav je u našim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave, kakvi su pokazatelji korisnika državnog proračuna i vi tu dajete mjerodavne, na dobrim uzorcima dajete mjerodavne informacije koje bi trebale biti u biti nešto šta će biti rješenje u budućnosti. Međutim, ja ću još jednom spomenuti, što se tiče hrvatske brodogradnje, od 2013., 2014., 2015,. 2016,. 2017., svake godine državna revizija je u svome izvješću, a vi to možete potvrditi je naglašavala da hrvatskoj brodogradnji se novac troši nenamjenski, koji država daje brodogradilištima. Iz godine u godinu uvijek isto i to smo naglašavali, i šta se dogodilo? Balun puka. Onda koja je svrha, znači, ako je svrha državne revizije da to kaže i ukaže, da uputi nadležnim institucijama DORH-u i ostalim nadležnim, oni uputili, nitko ništa nije poduzimao. Vlada je imala te dokumente ispred sebe. Znači, novac za brodogradnju u milijardama, u Brodosplitu i ostalim brodogradilištima nije trošen za brodogradnju i to je državna, znači, korištenje nezakonito je trošen novac i to godinama je državna revizija ukazivala, međutim, i hrvatska Vlada i ostale institucije nisu štitile hrvatsku brodogradnju, nego interese vlasnika koji nisu, znači, taj novac namjenski ulagali. Vidimo ovdje, da ste ja ću se isto osvrnuti na zdravstvo, vi ste ovdje i bolnice, i druge ustanove, međutim, niste npr. domove zdravlja, a ja ću vam reći doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije. Dom zdravlja Splitsko dalmatinske županije, koji je …/Govornik se ne razumije./… 2002. g. najveći dom zdravlja, jer je jedinstven, 13 bivših domova, sada su ispostave. Primjer, u Cetinskoj krajnji, 50 tisuća stanovnika, po broju veća od Ličko senjske, veća od površinom Međimurske, nema niti jednog radiologa, specijalista. Ostali smo na 1 pedijatru, umjesto na 4, jer posljednjih 10 g. sav novac koji je ulagan, decentraliziran u Splitsko dalmatinsku županiju, dok je bio župan Sanader Ante, Ževrnja, svi župani, sada Boban, taj novac nije ulagan u specijalizacije i danas naši roditelji, kada dolaze sa svojom djecom, nailaze na zatvorena vrata u domovima zdravlja, u mom Sinju, 50 tisuća stanovnika imaju jednog radiologa jer se drugi razbolio, očekujem da će ozdraviti. Umjesto 4 mreža Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kaže 4 pedijatra specijalista, mi imamo 1. I djeca, roditelji sa djecom, odlaze na hitnu pomoć, a i tu nemamo dovoljno timova, znači hitna pomoć je još veće, dobija opterećenje, zaštićenije i ne mogu rješavati svoje poslove. Na vratima u Sinju, piše javite se u Split pedijatru. Pa kako će onaj čovjek s Tijarice, iz Triljske općine, dakle, gradonačelnik Šipić iz Vrlike, 150 km sa svojim djetetom, koje je bolesno, kojim ovisi život, ne daj Bože da se ponovi slučaj Metković, mora ići u Split čekati redove. Mi nemamo pedijatre u domovima zdravlja, nemamo radiologe, nemamo liječnike, to je područje 2/3 Hrvatske. Mi ovdje govorimo o bolnicama, da, bolnica u Kninu, koja ima hrvatski ponos, se zove, opća bolnica veteranska, koja trebala bi imati za fizikalne terapije se ima baze. Ja dajem amandman ovdje 5 milijuna kuna da se riješi, da Dalmatinska zagora ima jednu bolnicu, za veterane, i naravno druge građane, opća bolnica, ne ne želite, a zašto ne želite? A sada uz izbore, …/Govornik ćete sada dolazaka u ravne kotare i u zaleđu Šibenika i u drniški kraj i u Knin, vidjeti ćete kako se brojni projekti govore, mi nemamo doslovno tim krajevima pedijatra, a pozivamo na rađanje, na opstanak, a nemamo gdje djecu odvesti pedijatru. Tako je u Dalmatinskoj zagori, cijeloj i to je problem, što decentralizirani novac se nije ulagao gdje se je trebao ulagati, u specijaliste u specijalizante, nego se je ulagao, tko zna gdje i tko zna di. Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovani državni revizor sa suradnicima, kolegice i kolege. U izvješću o radu Državnog ureda za reviziju za 2018. g. daje se zbirni pregled obavljenih financijskih revizija, a obuhvaćeni su financijski izvještaji i poslovanje subjekata na državnoj i lokalnoj razini, znači revizija izvršenja državnog proračuna i korisnika državnog proračuna, obavljena revizija lokalnih jedinica, revizija zdravstvenih ustanova, neprofitnih organizacija, od kojih se posebno izdvojenog društva Crvenog križa, te revizijama političkih stranaka, nezavisnih zastupnika članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Primjerom novih standarda u financijskoj reviziji, izrađena su 2 mišljenja, jedno je za financijsko izvještaje i drugo je za usklađenost poslovanja. Kada je riječ o revizijama učinkovitosti u 2018. g. obuhvaćene su sljedeće teme, dodjeljivanje i korištenje tekućih donacija iz proračuna lokalnih jedinca, kapitalno ulaganje u osnovno i srednje škole na području RH, korištenje vanjskih usluga u trgovačkih društvima u vlasništvu RH i lokalnih jedinica, te provedba operativnog provedba, konkurentnosti kohezija 2014.-2020. Znači sada samo kratko, znači pregled po ovim skupinama izvještaj i zapravo što se da zaključiti, znači uz reviziju godišnjih izvještaja o izvršenje državnih proračuna, RH, za 2017. g. obavljena je financijska revizija 23 korisnika državnog proračuna, znači sva ministarstva i 3 zavoda, u godišnjom izvještaju o izvršenju državnog proračuna RH, 2017. …/Govornik se ne razumije./… uvjetno mišljenje, a o financijskim izvještajima, korisnika državnog proračuna za 2017. g. izraženo je 15 bezuvjetnih i 8 uvjetnih mišljenja tako je slično i vezano za usklađenost. Revizijom su utvrđene određene nepravilnosti u …/Govornik se ne razumije./… području djelokruga i unutrašnjosti, ustrojstava, planiranje i iznošenju plana, računovodstvenih poslovanja, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka imovine, obveze javne nabave. Ovo je prvenstveno se ovdje odnosi i to je boljka, koja je imala i SDP-ova vlada i koja ima sad HDZ-ova vlada prilikom planiranja sredstava, povlačenja novaca od EU fondova, svi od ministara normalno imaju vrlo acidozne planove, postavljaju vrlo visoke kriterije i to je pozitivno i tu ne vidimo ništa problematično. Međutim, kasnije, problem je kod samih tih provedbi, tih planova, i onda kasnije, svake godine se negdje u 10., 11. mjesecu, mora raditi rebalansi i onda je ovdje odlična politička prepucavanja, jesu li se stvorile određena sredstva, povukla sredstva iz EU fondova ili nisu, da li je nekakva administracija, da li je nekakva administracija uspjela povuće bolje neka sredstva ili ne, međutim, po meni, se polazi iz potpuno krive perspektive, koja vlada upravlja, dal to upravljala SDP-ova ili HDZ-ova vlada, administracija koja vuče EU fondove treba biti o tome neovisno. Znači nevezeno tko je ministar, nevezano tko je ministar, da li je ministrica Žalac, da li je ministar Grčić i da li je neki treći ili 5 ministar jer oni zapravo su plaćeni da rade po projektima i nevezano tko su njihovi ministri, nevezano tko je na vladi i zbog toga su ovdje donesene i nekakve posebne odluke da im se povećavaju plaće, da se treba posebno ekipirati, da su se trebali oni posebno obučiti, znači nevezano, da li vlada funkcionira ili ne funkcionira. Vi ste imali situacija u europskim zemljama, gdje su pojedine vlade, nisu mogle sastaviti vladu po negdje i do godinu dana, a njihove administracije su uredno povlačile eu sredstva, eu fondove, ostvarivali su određene programe i mislim da je to jedan standard koji bi mi trebali ovdje usvojiti da na takav način razgovaramo a ne nažalost da se svaki put prepucavamo da li je netko uspješniji, nije uspješniji i to se odnosi, vežemo to zapravo na politički teren. A u konačnici iskreno to nema veze sa politikom nego ima veze sa snagom hrvatske administracije, tih ljudi koji rade tu, koji rade neovisno koji je ministar da se na taj način i povlače. Mislim da bi to bilo puno korektnije i onda bi i izvješće Državne revizije vezano o određenim planovima, određenim programima mogla davati pozitivnija mišljenja a ne kao svake godine se zapravo upravo govori o problemima, planiranju, izvršavanju određeni programa. I sve se nažalost veže za politiku. A taj dio kada govorimo, bez obzira ako govorimo o povlačenju eu sredstava mislim da smo tu jedinstveni, ne smo lijevi, desni i u sredini, znači da svi moraju funkcionirati da ta administracija nevezano tko tko upravlja državom da je njihov glavni zadatak što više novaca povući iz eu sredstava i onda ne bi imali takve probleme oko izvršavanja planova. Jer i najveći problemi ovo što i zapravo državna revizija ukazuje u planiranju o izvršenju plana veže se za eu sredstva. Većina, svih drugih ministarstava su unutar nekakvih određenih gabarita planova i ovdje je bilo zapravo govora o zdravstvenom sustavu. Jel i ta dva sustava, znači znamo mirovinski i zdravstveni da nam svake godine generiraju određene deficite, da zdravstveni sustav pogotovo izvlačenje HZZO-a iz riznice da sada samostalno funkcionira i da njima svake godine zapravo nedostaje nekoliko milijardi kuna za izvršavanje za izvršavanje njihovih obveza. I ono kao što je kolega Panenić rekao, uvijek i postavlja se pitanje da li su oni u gubitku ili je određeni dio cijena, usluge koji oni mogu ponuditi hrvatskom građaninu, je li su tu unutra i liječnici, njihova primanja, materijalni troškovi, lijekovi itd., koji je taj minimalan dio gdje oni mogu zapravo isporučiti tu uslugu, uslugu hrvatskom građaninu. A znamo da tu uvijek postoje određeni disbalans između cijena tih usluga koju oni mogu po tržišnoj cijeni hrvatskim građanima i onome što zapravo se može platiti iz našega sustava, sustava HZZO-a koji je sad negdje 23, 24 milijarde kuna. E sad je pitanje da li ukupan zdravstveni sustav vjerojatno godišnje košta između 26 do 27 milijardi kuna. To je zapravo i samim ovim izvješćem o državnoj reviziji, kada se radila revizija zdravstvenih ustanova ured je obavio financijsku reviziju 49 zdravstvenih ustanova od 12 kliničkih ustanova, 20 općih bolnica, 15 specijaliziranih bolnica i dvije poliklinike. Obuhvaćeni su financijski izvještaji poslovanja za 2016. U financijskim izvještajima i poslovanju zdravstvenih ustanova izraženo je 10 bezuvjetnih i 39 uvjetnih mišljenja. Ovdje postoje, najvjerojatnije ponovo se veže za ove dugove koji su se, koje su se, pojavljivale u njihovom poslovanju. Tu se i navodi dug negdje od 2,6 milijarde kuna. Međutim mi vidimo s druge strane da određene zdravstvene ustanove pokušale su uraditi određene racionalizacije. Tako se u izvješću i navodi, u cilju racionalizacije poslovanja pojedine zdravstvene ustanove poduzimale su određene aktivnosti međutim poduzete aktivnosti nisu bile dovoljne za znatnije smanjenje obveza. Postupci zajedničke nabave nisu dali očekivane rezultate i financijske uštede, .../Govornik se ne razumije./... nisu bili osigurani tehnički preduvjeti za pravodobno i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. Za robu i usluge koji nisu bili predmet zajedničke nabave dio zdravstvenih usluga nije proveo propisane postupke javne nabave nego je nabava obavljena izravno kod dobavljača. Znači ovdje vidimo zapravo da pojedine zdravstvene ustanove su svjesne da postoje određene, imaju manjak određenih financijskih sredstava, da su pokušavale raditi određene racionalizacije, da te racionalizacije nisu dale određene učinke. Međutim, ono što je činjenica je da nevezano kako je financijsko stanje zdravstvenih ustanova, jer ono nigdje nije bajno ni u europskim zemljama da se to ne očituje u kvaliteti zdravstvenih usluga. Tako koliko god možemo s jedne strane biti nesretni kada govorimo općenito o tim nekakvim minusima u zdravstvenom sustavu s druge strane imamo pozitivan dio zdravstvenog sustava da on ipak nevezano za te minuse koji se gomilaju da oni isporučuju zdravstvenu uslugu hrvatskim građanima onako kako mogu zapravo u ovim uvjetima u kojima posluju. I znamo da i sad je i pritisak na zdravstveni sustav, otvaranje na europskom tržištu, naši liječnici su danas, pozivaju ih u europske zemlje i oni vrlo lagano danas bez obzira na njihov trebao im je biti sigurno bolji status da oni vrlo lako danas odlaze u druge zemlje i onda kasnije imamo probleme, imamo probleme koji se kasnije mogu očitovati i u kvaliteti zdravstvene usluge. Također ured je obavio i financijsku reviziju 71 lokalne jedinice 11 gradova 60 općina koji su obuhvaćeni financijskim izvještajnim poslovanjem za 2017. godinu. I tu je kada vi vidite lošije svoje lokalne jedinice nego što stoje ministarstva ili državni proračun. Vidjeli ste tamo puno viši, veći broj kvalitetnijih izvještaja što su ministarstva kao institucije kažem puno nevezano kao da li je bio neki ministar ili ne, znači da kao administracija da ipak izvršavaju te zadaće prema mišljenjima Ureda za reviziju pozitivno. Ovdje sigurno ima problema zato što vidimo da ovdje imamo 35 bezuvjetnih i 34 uvjetna mišljenja, da su tu oni negdje na 50:50 što se tiče kvalitete njihovih izvještaja. I ono što je činjenica da ne samo vezano za financijsko opismenjavanje nego možda mi moramo krenuti i nekakvim i drugim, veliki je pritisak, imaju malo kadrova, oni taj dio i što se tiče prekršajnih određenih i drugih, prosljeđivanju drugim institucijama. Međutim ove stvari koje se njima pojavljuju i koje stalno evidentiraju su od toga da npr. blagajničko poslovanje nekih jedinica nije uredno vođeno, podaci u vrijednosti imovine i potraživanja obveza rezultatu u nekim izvještajima nisu istovjetni podacima u poslovnim knjigama itd.. I da pojedine lokalne jedinice, masa sredstava za plaće veća je od propisane. Vidimo da se pojavljuju određene elementarne, elementarni problemi u vođenju poslovnih knjiga lokalnih jedinica, međutim kažem problem je u tome kada se to konstantno I ovdje smo u izmjenama zakona o reviziji, dali smo nešto veće ovlasti da se može kazniti sada ne samo ovaj, ne samo da se idu određene prekršajne promjene, nego da se zapravo i ukoliko se određeni nalozi i preporuke ne, ne ispravljaju da se zapravo može i kazniti odnosno sankcionirati i ta osoba koja je zadužena, zadužena za vođenje. Vidjet ćemo oće li to smanjiti, smanjiti loše vođenje poslovnih knjiga koje negdje na razini, negdje ne izvršene preporuke su negdje na 30%. Znači čak i nije problem ako neko pronađe da ste zapravo nešto pogriješili milim da je tu revizija uvijek prijateljskim ide sa svim onim institucijama kojima ona pristupa da bi te institucije trebale na jedan prijateljski način gledati da im netko dođe, da im pomogne kako se i gdje su određene ovaj gdje su napravile određene propuste, međutim meni je neshvatljivo da se to, da se to više godišnje znači 5 ili 6 ili 7 godina takve određene preporuke i nalozi koji državna revizija dala da se isprave, da se to ne ispravlja. Ponovo kažem na razini države to i funkcionira, to je zapravo i to i pokazano ovim izvješćima, međutim to lošije funkcionira na razini lokalne uprave i mislim da bi tu trebali ići nekakvim drugim ne samo metodama određenog kažnjavanja prema tim čelnicima lokalne uprave nego možda i većim, mi smo nešto bili razmišljali i većim ulogom npr. FINE. FINA je nekad bila računovodstveni servis u bivšoj državi i mislim da je FINA kada je vodila knjige, vi se bolje od mene to sjećate, kada je neka FINA vodila knjige vi ste bili sigurni da su te knjige uredne i da niste mogli određene naloge moći provesti ukoliko nemate novaca, sredstava na računima i ne znam da li je možda način razmišljanja gdje se, da bi se vođenje poslovnih knjiga za lokalnu samoupravu koji nemaju određenih kapaciteta i sredstava jer morate imati i stručno osoblje nad tim da bi to mogla financijska institucija. Znači FINA, znači koja je država, koja bi mogla izvršavati računovodstvene usluge za lokalnu zajednicu gdje bi mogli i ostvariti ta lokalna zajednica određene koristi, jel znamo da FINA ima dobru mrežu, infrastrukturnu mrežu na terenu, a s druge strane i da bi se sve transakcije mogle obavljati puno kvalitetnije i bolje i u konačnici za ljude koji u FINI koji se zapravo bave računovodstvom koji je to njihova osnovna djelatnost, koji su zapravo oni učili zapravo ljude u kao edukacijski jedan centar, da bi mogli pomoći u rješavanju ovoga problema vrlo loših, da ne kažem loše vođenje knjiga na razini lokalne zajednice. Imaju dobru infrastrukturu, FINA ima dobro znanje, lakše bi komunicirali možda se Državnim urednom za reviziju, lakše bi komunicirali na taj način da bi FINA odgovornije vodila znači imala bi načine kako se, kako se vode ovaj poslovne knjige i pogotovo u nekim manjim mjestima gdje vrlo teško možete doći do nekog kvalitetnog računovođe na vodi određene te poslovne knjige, a znamo da FINA ima dobru mrežu pokrivenosti da bi možda na takav pristup rješavanja ovih problema koji se pojavljuju, jer ovo su elementarne stvari, elementarne stvari se pojavljuju. I sada ne možemo sad svaku ti elementarnu stvar kriminalizirat. To bi bilo loše da sve kriminaliziramo i da sve oni moraju procesuirati putem DORH-a jer onda da se to stvori da nitko u ovoj državni ne vodi poslovne knjige. Mislim da je dobar pristup da se okrenemo FINI, da to država preuzme na sebe, da država preuzme na prema lokalnim zajednicama, nek naprave određenu suradnju, FINI će to biti dodatni jedan izvor prihoda koji oni mogu, mogu servisirati koji sa državnim uredom i oni, oni komuniciraju i daju određene preporuke i mislim da je ovo jedan od načina rješavanja problema da onda i Državni ured za reviziju neće morati na ovakav način morati davati izvješće onda se ovdje stvarati nekakva, nekakva da su tu na svim razinama da je zapravo nekakav loša situacija u Hrvatskoj, a da zapravo ne nudimo rješenja.

Hvala lijepa poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, pozdravljam glavnog državnog revizora sa suradnicama, kolegice i kolege, Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu Klub HDZ-a će podržati. Radi se o dobro napravljenom, transparentnom izvješću iza kojeg stoji izuzetno kvalitetan rad ureda ocijenjen visokom ocjenom korisnosti i kvalitetom izvješća od korisnika, ali i subjekata revizije. Čuli smo već da je Državni ured za reviziju u 2018. godini obavio 224 financijske revizije, 104 revizije učinkovitosti, 11 provjera provedbe naloga i preporuka te 223 uvida u financijske izvještaje. Primjenom novih standarda izvještavaju se, izražavaju se dva mišljenja, jedno za financijske izvještaje i drugo za usklađenost. Ja sada ne bi ponavljala koliko je napravljeno revizija učinkovitosti, koliko u gradovima, općinama, Crvenom križu, kolko je bilo bezuvjetnih, uvjetnih i sličnih mišljenja, ja bih tu napomenula neke stvari i govorila o onome na što mi moramo obratiti pažnju. Prije svega Državni ured za reviziju jedan je od rijetkih ureda koji u izvještajnom razdoblju je završio sve planirane revizije i izvješća dostavio Hrvatskom saboru, možete primijetiti čak 20. prosinca, što znači i prije isteka godine. Tako da je danas nama moguće razgovarati i raspravljati o onome što je bilo u 2018. godini, a znamo da nerijetko pričamo o 2017., a i ranijim Istovremeno ured kad su u pitanju financijska sredstva godinu je završio sa preko 5 milijuna kuna manje potrošenih sredstava od planiranih, zaista to zaslužuje velike pohvale i glavnom državnom revizoru gospodinu Klešiću, Klešiću, svim zaposlenicima, a ja tu moram istaknuti da je zanimljivo ponovno vidjeti da je tu preko 80% žena, pa evo moje čestitke. Ovo izvješće Državnog ureda za reviziju kao i prethodna izvješća trebala bi svima nama biti od iznimnog značaja i polazna osnova što u kojem zakonu treba mijenjati i što treba precizirati, na koji način mi možemo doprinjeti i transparentnosti i racionalizaciji poslovanja svih onih subjekata koji su u nadgledanju u 2018.g., tako da mislim da svatko od nas bi trebao dobro proučiti bar onaj segment o kojem želimo govoriti ili kritizirati. Ovo izvješće bi nam sigurno trebalo biti putokaz. Ured je obavio reviziju godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2017.g. i financijsku reviziju 23 korisnika državnog proračuna. Zanimljivo je, ali i zabrinjavajuće da čak 57% ukupnih rashoda ide na mirovine i na zdravstvo. Kad govorimo o ovim subjektima, bilo bi primjereno da oni imaju gotovo svi bezuvjetno mišljenje, sigurno ako se radi o nepravilnostima u vezi evidentiranja nekih poslovnih događaja da tu možemo biti nekako, imati nešto više razumijevanja, međutim, nije dobro ako stoji da čak i korisnici državnog proračuna, ne znam, pojedine vrste rashoda u vezi s određenim projektima i aktivnostima su financirane sredstvima planiranim za neke druge vrste rashoda ili da obveze po pravomoćnoj presudi ili arbitraži pojedini subjekti ne plaćaju u roku, tako da iziskuju naknadno dodatne izdatke za zatezne kamate, troškove ovršnog postupka i sl. Kod lokalnih jedinica primijećeno je da masa sredstava za plaća je veća od propisanih ili npr. komunalna djelatnost izravno je povjeravana pravnim i fizičkim osobama bez provedenog postupka prikupljanja ponuda odnosno javnog natječaja. Negdje opet evidencija o imovini nije cjelovita jer za neku imovinu nisu riješeni imovinsko pravni odnosi ili nisu pribavljeni podaci o vrijednosti. Sigurno ako se radi o manjoj nekoj općini koja nije ni kadrovski dovoljno sposobna sve ove odraditi, znači, imovinsko pravne poslove ili pak nema dovoljno financijskih mogućnosti da naruči stručnu procjenu od od sudskih procjenitelja za vrijednost svoje imovine, morali bi mi razmisliti na koji način doprinjeti tome kako bi iz nekih naših evidencija ili Porezna uprava ili sl., mogla im dostaviti tu procijenjenu vrijednost kako ne bi dobili primjedbu prilikom dolaska Ureda za reviziju u njihovu jedinicu. Jako je zanimljivo, ja bi tu isto osvrnula se na reviziju zdravstvenim ustanovama. Naime, utvrđeno je da je koncem 2016., da su imale znatne dospjele obveze. U cilju racionalizacije poslovanja pojedine zdravstvene ustanove su poduzimale određene aktivnosti, međutim, poduzete aktivnosti nisu bile dovoljne za znatnije smanjenje obveza. Postupci zajedničke nabave nisu dali očekivane rezultate i financijske uštede, dijelom jer nisu osigurani tehnički preduvjeti za pravodobno i učinkovito provođenje postupka javne nabave. Za robu i usluge koji nisu bili predmet zajedničke nabave dio zdravstvenih ustanova nije proveo propisane postupke javne nabave, nego je nabava obavljena izravno od dobavljača. E sada, ako je dogovoreno da će to raditi ministarstvo, onda to na neki način i ne može biti primjedba koju može otkloniti bolnici. Kad znamo da rashodi i izdaci kod nadziranih zdravstvenih ustanova su gotovo 10% veći od njihovih prihoda, a 85% prihoda bolnice dobivaju upravo od HZZO-a i od toga 80% ide na rashode za plaće, lijekove i medicinski potrošni materijal, onda sigurno da ravnatelji bolnica i njihova upravna vijeća ne mogu sama doprinjeti boljem i kvalitetnijem radu odnosno racionalnijem bez pomoći i ovog HS, a naravno, na prijedlog ministarstva. Meni je bilo samo zanimljivo vidjeti da je npr. 10 bezuvjetnih mišljenja, što znači da bolnice i njihove stručne službe rade sve u skladu sa zakonom, ali unatoč tome ne mogu ostvariti bar, što bi rekli, pozitivnu nulu, nego unatoč svemu tome ostvaruju minus. Evo, svima nama zadatak, posebno resornom ministarstvu da vidi na koji način pomoći da konačno te naše bolnice, od njih se ne očekuje da posluju sa plusem, ali da svaku godinu proizvode sve veći minus, to nam sigurno ne može i ne smije biti interes. Crveni Križ, pak ima najveću razliku između prihoda i rashoda, tako je njima na kraju 2017. ostalo 12,8 milijuna kuna, njihovi prihodi od donacije su za 50% veći u 2017., nego prethodne godine, da li je i to razlog zbog kojeg imaju ovoliki međutim, sigurno ona manja društva koja su također i lošije i slabije stručno ekipirana imali su i nekakve propuste, pa onda sigurno da ne bi smjeli isplaćivati naknade u iznosu većem od ugovorenog ili za Ugovore o djelu ne priložiti dokumentaciju Kod političkih stranaka, ured je mišljenja da je potrebno propisima urediti elemente međusobnih sporazuma političkih stanaka, kao i načina postupanja u slučaju kad politička stranka ostvari prihode i troškove izborne promidžbe po posebnom računu za financiranje i izborne promidžbe prije zaključenja sporazuma s drugim političkim strankama ili kad samostalno ne prijavi svoju listu za izbore. Upravo iz tih razloga imamo i novi Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma koji će uskoro biti na našim klupama, pa evo, i svima nama apel da sve ove primjedbe koje je dao Ured za državnu reviziju, upravo bude uvršten u taj novi zakon. Kad su u pitanju revizije učinkovitosti, one su pokazale da dodjelu i koristi donacija iz proračuna lokalnih jedinica se donose, a da npr. nije donesen plan raspisivanja javnih poziva i natječaja. Sredstva u 2017. g. koja su nadzirana su preko 60 milijuna kn veća od onih nadziranih u 2016. sada ne znam, možda su u pitanju veće jedinice lokalne samouprave samouprave ili se zaista radi ukupno bi se radilo o višim iznosima. Međutim, vidimo da najviše sredstava odlazi za sport, tako da gradovi preko 66% sredstava za donacije, izdvajaju za sport kao i županije, koje nešto manje, ali opet najviše za te iste namjene. Kod kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, nabava roba, radova i usluga, provodili su osnivači škole te su pojedine cijene, za istovrsnu nabave bile različite. Nadzor nad provedbom državnih pedagoških standarda ne provide se i nije sastavljeno ukupno godišnje izvješće te podneseno vladi. Zbog različitih uputa ministarstva osnivači na različit način iskazuju podatke o broju građevina, na temelju koji se obračunava iznos decentraliziranih sredstava kapitalnih ulaganja itd. Čini mi se da većina ovih primjedbi, nisu primjedbe koje mogu odnosno, srednje škole riješiti, nego kao što vidimo, više se radi o uputama ministarstva, o nadzoru nad provedbom, državnih pedagoških standarda, koje opet radi ministarstvo, kriterijima za raspored koji treba obaviti ministarstvo, pa evo, vjerujem da će i nakon ovakvih izvješća ministarstvo ministarstvo odraditi svoj dio posla, kako naše osnovne i srednje škole bi radile u skladu sa zakonom. Zanimljivo je vidjeti da npr. kod korištenja vanjskih usluga u trgovačkim dru5tšvima, u vlasništvu RH, i lokalnih jedinica, vizija je obavljena kod 69 subjekata, samo jedno društvo nije koristilo vanjske usluge svrhovito i ekonomično, te su potrebna značajna poboljšanja. Često u ovoj sabornici čujemo kako se vanjske usluge koriste netransparentno, posebno kada su u pitanju ona trgovačka društva u vlasništvu države ili lokalnih jedinica. Vidimo da stvarna situacija nije takva, da svega jedno društvo, od 69 to ne radi onako kako bi trebalo. Nadalje, kod provedbe operativnih programa, konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. utvrđeno je da ne dostaje djelatnika, a tu također često čujemo kako se zapošljavaju novi djelatnici, kako nam ne treba novi broj djelatnika, isto tako da su utvrđene poteškoće u zadržavaju djelatnika, koji radom steknu odgovarajuća znanja i iskustva. Revizija je utvrdila i da je u godišnjem planu obveza za 2017. g. da je sve urađeno u skladu sa planom, što također napominjem da u ovoj sabornici često čujemo da je i u 2017. ministarstvo, odnosno, vlada nisu napravili ono što su obećali. Provedba provjere naloga i preporuka i uvid u financijske izvještaje obuhvatilo je 258 subjekata i utvrđeno je da je 448 preporuka preporuka nije provedeno, odnosno, 28%. Vjerujem da novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, koji precizira kako sve te preporuke odraditi, odraditi, onda, kakve su sankcije, da će pomoći i da se neće dogoditi da npr. članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica, nisu proveli čak 83% naloga. Ono što tu također treba reći, da od 1341 preporuke, kaže da čak 42 nisu primjenjive. Pretpostavljam da se upravo radi upravo o onome o čemu sam govorila do sada, da nije rukovodstvo bolnice odgovor ako je nešto trebalo odraditi ministarstvo, kao ni ravnatelj osnovne, odnosno, srednje, škole ako je to trebao osnivač ili više istanca. Za izražavanje mišljenja odlučujući ulogu je imao i prag značajnosti, dobro je što su sva predložena mišljenja, kao i izvješća o obavljanoj reviziji provjeravaju se na više razina imaju više stupnjeva kontrole. I zbog svega ovog, kao i donošenog strateškog plana za 2018. i 2022. u kojoj su navedene smjernice za rad i unapređenje rada, te akcijski plan u kojoj detaljno razrađene su utvrđene aktivnosti, rokovi i osobe odgovorne za njihovu provedbu, te određeni pokazatelji rezultata provedbe, Klub HDZ-a, ovo izvješće ocjenjuje izuzetno kvalitetno i održati će ovo izvješće za 2018. g. Hvala vam. Ja molim da pozdravimo članice i članove udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata iz Slatine koji su nam se pridružili, dobrodošli.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 Naš Klub će podržati izvješće Državne revizije, jer i u onome što je predočeno saborskim zastupnicima i ono što se već iz prethodnih rasprava vidi, vidi se da je Državna revizija dobro planirana, da je odrađen kompletan plan i da u tom dijelu ne bi trebalo biti zamjerke. Državnu reviziju, treba možda doživljavati ne na način tijela koje sankcionira i tijela koje traži greške da bi kaznilo, nego tijelo koje služi da pomogne onima k9ji su predmet kontrole u Državnoj reviziji. Ono što me malo ovdje neću reći smeta, nego što bode malo u oči, je jedan podatak koji sam izvukao vezano na kontrolu lokalnih samouprava, jedinice lokalne samouprave. Dakle, znamo da mandat u lokalnoj samoupravi traje 4 g. Analizirao sam i usporedio unazad 3 g. dakle, koliko je bilo revizija u općinama, u gradovima, županije su u principu sve obuhvaćene barem jedanput u mandatu ali općine i gradove ne. Dakle u 4 godine po ovoj dinamici u prosjeku se može obuhvatiti 108 gradova državnom revizijom. Od 127, znači 19 gradova u principu mogu po prosjeku kojim revizija radi proći da nisu uopće obuhvaćeni u jednom mandatu revizijom. To se čak i može uhvatiti da tako kažem planiranjem revizije i vjerojatno to i revizija i radi na taj način. No općine sa ovim potencijalima kadrovskim koje revizija ima sa mogućnostima koje ima, realno gledajući po ovoj dinamici nemoguće je obuhvatiti. Ako je prosjek, ako se za 4 godine, po prosjeku po od 3 godine može obuhvatiti ukupno 164 općine, 254 općine praktički ostaju izvan dometa državne revizije za cijeli mandat. I to je nešto što je realno gledajući nemoguće sa potencijalima i ljudskim kapacitetima koje revizija ima, dakle apsolutno nemoguće uloviti. Zašto ovo apostrofiram i napominjem? Dakle radi se o manjim jedinicama lokalne samouprave koje nemaju dovoljne kadrovske potencijale same po sebi da bi mogle onako što kvalitetnije i bolje, što manje kršeći zakone raditi. I ako im još revizija ne uspije sugerirat, skrenuti pozornost, uočiti nedostatke i nepravilnosti, može se dogoditi da odu u krivom pravcu, da kasnije u krajnjem slučaju netko možda i strada pred zakonom a nije čak često puta bilo niti namjere. Mislim da bi trebalo stvarno vrlo ozbiljno razmotriti mogućnosti pojačavanja i financijskog i kadrovskog, državne državne revizije kako bi ona mogla znatno jače raditi na terenu i na neki način kontrolirati ali i pomagati dakle prvenstveno tim lokalnim samoupravama da ne govorim sad o svim onim ustanovama, trgovačkim društvima koje su u vlasništvu istih. Jer ako gledamo ove podatke može se dogoditi da netko 4 godine bude načelnik ili gradonačelnik, da mu revizija uopće ne dođe, mandat prođe, revizija dođe možda za nekih 5, 6 godina, uoči nedostatke tih ljudi koji su bili tamo u to vrijeme, koji su možda napravili neke nepravilnosti više realno nema, više realno nema. Poseban problem se još uvijek pojavljuje u onom drugom dijelu kada prođu lokalni izbori, dolazi niz novih ljudi, ljudi koji možda nikada nisu ni bili u nekom sustavu lokalne samouprave ili neke javne uprave uopće. Sigurno je da su podložni rađenju grešaka, pogotovo znate kako to ide u lokalnim samoupravama, netko osvoji izbore i misli da je ustvari dobio mogućnost da radi što hoće, pogotovo u ovom dijelu kada imamo Ovo nije nikakva kritika, ovo nije nikakvi attack na lokalnu samoupravu. Dakle ja samo apostrofiram probleme koji su mogući i koje bi trebalo na neki način spriječiti. Mislim da bi bilo nužno praktički, negdje barem u polovici mandata obići takve lokalne samouprave, ukazati na neke pogreške, nepravilnosti, usmjeriti ih u pravom pravcu da ljudi mogu dalje se kretati normalno. I dugo sam bio čelnik lokalne samouprave i svaki put kad je došla državna revizija uvijek se je nešto pronašlo što treba popravljati. I iz godine u godinu se je to popravljalo, dotjerivalo do neke razine normalnog i bolje. I upravo na taj način gledam državnu reviziju. Evo uz ove sugestije i ove podatke koje ja vjerujem da su točni, ja sam išao ovako računati i jasno mi je da vi to ne možete stići napraviti, da ste jednostavno kadrovski preslabi, da ste financijski preslabi i da nam ostaje visjeti u zraku dosta prostora koji nije pokriven i koji je na neki način izložen mogućim nepravilnosti, ali kažem da li namjernim ili nenamjernim, nepravilnost je nepravilnost u krajnjem slučaju. Evo, uz ovih nekoliko sugestija, ponavljam Klub HDS-a,

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege, predstavnici Ureda državne revizije, sve skupa pozdravljam u ime kluba HSS-a. I moram u startu reći da je Ured državne revizije i ovo izvješće dobar alat Vladi Vladi RH pa i svima nama da vidimo kako se troši javni novac jer u ovom izvješću je uvijek dobro navedeno svi glavni problemi kada je riječ o o financijskim pokazateljima, kada je riječ o poslovanju državnih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, kako su usklađeni i kako provode zakone. A s druge strane nama treba biti i alat, ne samo nama ovdje u Saboru nego i Vladi da vidi gdje su glavni problemi koje zakone treba mijenjati i koje službe i druga državna tijela treba unaprijediti da bi imali jedan sustav kakvog želimo izgraditi. Kakav je to sustav vidimo iz niza godina prateći ova izvješća daje državna revizija dobro radila svoj posao, da su u strategiji razvoja ove službe i akcijskom planu dobro detektirani problemi i u kojem pravcu treba djelovati, da službu treba kadrovski ojačati, da financijski treba ojačati, da operativno bude djelotvorna, da se ujednače kriteriji po ispostavama i da bude u funkciji daljnjeg zakonitog poslovanja i javnog trošenja novca. Mene je u onim financijskim pokazateljima koje smo dobili, ovako zabrinula ako već želimo razvijati ovu službu, onda mi je nelogično da u plan za 2018. stavimo da će ovaj Ured Državne revizije imati na raspolaganju 58,69 milijuna kuna a da se utroši svega 54 milijuna kuna. Zašto nisu utrošena sredstva, čak štoviše, ja sam ovdje već i govorio da treba i povećati sredstva za Državnu reviziju da bi se upravo mogao pratiti razvoj ove službe, provoditi strategija akcijski plan koji smo si zadali kad smo usvojili ove dokumente i dobro je da je plan za 2019. 60,8 milijuna kuna što govori da se stvarno želi izdvojiti više sredstava d se uposlenima omogući napredovanje u službi, da se omogući njima edukacija a ono što je ključno, da im se omogući i povećanje osobnih dohodaka jer jedino na taj način kad imate adekvatno nagrađene službenike, možete očekivati da kvalitetno i odrade svoj posao i evo, apeliram da se onda kao i 60 milijuna kuna, 60,8 utroši u 2019. odnosno ako bude mogućnosti da se i povećaju ukoliko se ukažu potrebe. Dalje što treba reći da smo mi uvijek ova izvješća hvalili pa ću podsjetiti kako smo hvalili izvješća bivše glavne državne revizorice gđe. Krasić jer se ovdje i u javnosti pljeskalo kako je ona ukazala na probleme u provedbi zakona, konkretno privatizaciji a poslije se evo pokazalo da smo uzalud pljeskali odnosno da je to bilo samo vrh sante leda, da je ona kočarila po površini a da su glavne ribe ostale negdje na dnu jer nitko pod tim postupcima nije osuđen, doduše još se neki postupci pred državnim tijelima i sudovima vode ali nitko nije osuđen i ono što je najvažnije za nas, za građen, za porezne obveznike, jedna kuna ili bar koliko ja imam informacija, nije vraćena u državni proračun. Zato sam i pitao i replici gospodinu jutros da ured tih 35 postupaka koje imao, ovo tijelo suradnje sa drugim državnim pravosudnim tijelima, koji su to postupci, da li su tu među njima i oni koji su već dosad imali poslovanje poslovanje protivno zakonu i da li su ti postupci negdje pri kraju, je li itko osuđen. Slažem se da Državna revizija nema te podatke ali bilo bi dobro da mi kao saborski zastupnici dobijemo i ja ću osobno uputiti pismo, tražiti tko su to protiv protiv kojih se vode postupci, da li je već protiv njih vođen postupak i da li je itko osuđen obzirom na utvrđene nepravilnosti u poslovanju i trošenju javnoga novca. Također je ovdje bitno za istaknuti da mi moramo mijenjati nekakve zakone, gdje utvrđujemo gdje je Državna revizija utvrdila česte nepravilnosti, spominjana je ovdje već problematika i dalje javne nabave jer je činjenica na terenu da pogotovo u javnim poduzećima pa i u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, veliki dio javne nabave se pokuša podvesti pod onu male financijske vrijednosti pa ide direktnim dogovorom bez transparentnog javnog natječaja i obično to onda bude bar je to dobro da dobiju domaći obrti i poduzeća iz tog domicilnog kraja i na taj način se čuvaju radna mjesta, treba to pozdraviti jer je to je jedini alat gdje može općinski načelnik pomoći nekom svom obrtniku ali je pitanje da li je to u skladu sa zakonom, da li je moralno prema drugim poduzetnicima i da li je to transparentno trošenje javnog novca. I mislim da u tom djelu mi moramo još zakone o javnoj nabavi dorađivati a pogotovo što vidimo i kod zdravstvenih ustanova da je veliki broj zdravstvenih ustanova, bolnica dobilo uvjetna mišljenja, čak 39 njih. Ja sam ovdje već govorio u sabornici da sanacija zdravstvenih ustanova nije dovršena, da je taj teret ostao, kod većina bolnica nisu izmireni dugovi a teret se prebacuje na osnivače, na županije i gradove i činjenica da oni iz svojih fiskalnih kapaciteta ne mogu podnijeti taj teret niti bolnice mogu iz svog redovitog poslovanja dok imaju dnevne limite kakve imaju, sanirati te dugove. Preko 100 milijuna kuna bolnica Brod i Nova Gradiška kao primjer sigurno ne mogu iz poslovanja toliko uštediti da bi latili sva dugovanja prema dobavljačima i postoji realna opasnost da bilo tko i od dobavljača krene s ovrhom ako ne bude se mogao naplatiti sa žiro računa tih ustanova, osnivač će morat podmiriti a znamo da županije pogotovo spomenuta Brodsko-posavska i druge slavonske nemaju tolike fiskalne kapacitete da to tolike obveze mogu podmiriti pogotovo ako ako KB Osijek, već je spomenuta ovdje, preko 300 milijuna kuna mislim da ni Osječka županija to ne može podnijeti. Stoga mi moramo naći modele i zato je ovaj izvještaj isto dobar da resorno ministarstvo zdravstvo i nadležno Ministarstvo financija pronađu modele kako sanirati te dugove da ne dovedemo u problem i zdravstveni sustav ali i regionalnu samoupravu koja je kao osnivač sudužnik. Također bih ovdje spomenuo da dobar dio ministarstva u izvješću je spomenut da ga ne radi uvijek u skladu sa zakonom, pogotovo kad je riječ o također javnoj nabavi i kad je o riječ o trošenju javnog novca, spomenuto je i Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma a nas ih HSS-a posebno zanima Ministarstvo poljoprivrede i pitao sam već a ponovit ću pitanje, da li je u prošloj godini kroz nalaz revizije uočeno ono što je povjerenik Europske komisije za poljoprivredu, g. Hogan naveo, da se u izvještajima navodi da je isplaćeno manje 126 milijuna eura našim poljoprivrednim proizvođačima nego što je to ministar Tolušić u svojim izvještajima navodio. Kako je to moguće, je li revizija utvrdila te podatke, netko oko toga ozbiljnu raspravu povesti i da li će netko za to odgovarati jer vidimo da nam poljoprivredna proizvodnja je u padu, da imamo skoro 10% manju proizvodnju u govedarstvu, da je u svinjogojstvu da je pad kod većine kod većine ratarskih kultura i da je općenito poljoprivreda i naša obiteljska poljoprivredno gospodarstvo u velikim problemima i umjesto da mi iz nacionalne komponente još isplaćujemo dio direktnih plaćanja, mi taj dio ne isplaćujemo, a i ovaj dio što dolazi iz EU komisije kroz provođenje zajedničke poljoprivredne politike, g. .../Govornik se ne razumije./... tvrdi da je 126 milijuna eura manje isplaćeno. Pa evo, volio bih da se to raspravi i utvrdi da li je tome tako i ono što smo mi ovdje govorili, a opet je jednim dijelom, odnosno skoro 43% ukupnih šteta od elementarnih nepogoda je upravo iz poljoprivrede i kroz poljoprivredu prijavljeno gdje je od nekih 450 milijuna kn, koliko su ukupno prijavljene štete, Ministarstvo financija odobrilo za isplatu 19,5 milijuna kuna, i od toga je i tu su prijave iz 13 županija. A Virovitičko-podravskoj županiji je isplaćeno 11,083 milijuna kuna. Više Virovitičko-podravskoj nego 12 županija zajedno. Po kojim to kriterijima? Koje su to kulture stradale? Koji poljoprivredni proizvođači, da su stvarno toliko pretrpjeli štete i da im je trebalo toliko nadoknaditi, a da recimo, u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj ili Vukovarsko-srijemskoj, nisu takove takove štete i da su dobili naši poljoprivredni proizvođači negdje od 3-4% od ukupno prijavljenih šteta i praktički, ono što sam rekao, odbija ih se od mogućnosti i želje da prijave štetu i da su s razlogom nezadovoljni jer im se obećavalo da će biti nadoknađena ta šteta, od elementarnih nepogoda, a nažalost se to ne događa i jednostavno i taj je zakon očito da moramo mijenjati i taj pristup. Slažem se da trebaju oni osiguravati svoje usjeve i nasade, ali onda treba voditi i brigu da osiguravajuće kuće te police i te iznose ne dižu u nebo jer činjenica da je u međuvremenu porastao i broj onih koji osiguravaju, ali su i porasle cijene polica osiguranja što evo, samo govori o tome da jasni novac opet ne trošimo transparentno i ne trošimo učinkovito. Vezano uz ulaganja kapitalna, mi imamo niz projekata koji će sigurno dići konkurentnost hrvatskog gospodarstva i stvoriti pretpostavke za razvoj gospodarstva, međutim ono što je ovih dana u svim medijima prisutno, a to je da je dosad preko 31 milijardu kuna uloženo u brodogradnju u Hrvatskoj i da dan danas, još uvijek nemamo rješenje za Uljanik i 3. Maj. Da dan danas, skoro 2000 tamo zaposlenih nije dobilo plaću i da zbog toga što se Vlada i resorno ministarstvo ne usudi donijeti odluku da li će stečaj ili će ići u preustroj ili restrukturiranje. Ti ljudi jednostavno ne znaju, što sutra. Jednostavno, takav pristup nečinjenja, nedonošenja odluke nije pravi gospodarski pristup, nije transparentno trošenje novca, nije učinkovito trošenje novca, a s druge strane, pitanje je gdje je do sada uloženo tih 31 milijardu kuna. Da li je sve potrošeno namjenski ili je nenamjenski i da li je itko za to odgovarao ili hoće li itko za to odgovarati. Pa ja evo pitam sve nas, što mislite da je 31 milijardu kuna uloženo u Đuro Đaković u Slavonskom Brodu, u Vupik u Vukovaru ili u neku tvrtku u Vinkovcima. Koliko bi to bilo radnih mjesta u Slavoniji? A samo iz Đure Đakovića, zato ga i spominjem, je preko 10 tisuća ljudi otišlo, ostalo bez radnih mjesta, bez posla i nitko nije reagirao. Pa evo, krajnje je vrijeme da reagiramo, da se donese odluka vezano za Uljanik, da konačno ti ljudi dobiju plaću, da znaju gdje su, a s druge strane, tražimo da i kroz institut državne revizije i njihovog nalaza, a i kroz druga državna tijela se utvrdi kako su trošena ta sredstva, tko je kontrolirao kako se troše ta sredstva i je li itko kontrolirao? Ispada da nitko nije kontrolirao, da nikog nije briga i očito da nam ne trebaju radna mjesta u Hrvatskoj. Očito da želimo da svi budemo negdje izvan Hrvatske. E, eto nije dobro i moramo mijenjati taj pristup i mora konačno Vlada donositi odluke i ne može se skrivati iza nekih drugih tijela ili nekih drugih investitora jer na Vladi i resornom ministarstvu je da donese odluku, a evo, ovaj nalaz, izvješće o radu Državnog ureda za reviziju ćemo mi prihvatiti jer je on sam po sebi dovoljno daje argumenata za ovo što sam govorio i da dovoljno daje argumenata da kažemo da Vlada ne radi svoj posao i da se pod hitno mora mijenjati pristup i način rada Vlade RH. Hvala lijepo. Hvala. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Stanke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, kolega Kažimir Varda. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani glavni državni revizore sa suradnicama, kolegice i kolege. Pročitao sam, normalno, ovo izvješće i došao sam do ovih ocjena matičnog Odbora za financije Sabora koji je u odnosu na ovo izvješće dao ocjenu prosječnu korisnosti 4.22, kvalitete 4.28, a sami subjekti revizije prosječnu ocjenu 4.81. Znači odlično. Po ovim ocjenama možemo odmah dignuti ruke, prihvaćamo ovo izvješće. Međutim, ja shvaćam da ovo izvješće nije samo tehničke prirode. Ovo izvješće najmanje govori o državnoj reviziji. Govori o korisnicima sredstava poreznih obveznika RH. I mene uistinu zabrinjava da predstavnika Vlade ovdje nema. Jer htio sam čuti kao saborski zastupnik što Vlada, uz to što je predložila da prihvatimo ovo izvješće želi i hoće poduzeti u realizaciji da se ovo ne ponavlja? Primjerice sada, evo, kod operativnih programa konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. neću čitati cifre, ali revizija kaže, u usporedbi sa 15 država članica EU, članica EU, RH, koristi sredstva ispod prosijeku, odnosno, prema podacima o ugovorenima sredstvima je u trećoj kategoriji korisnica, a prema podacima o odobrenim sredstvima, u posljednjoj četvoroj kategoriji, odnosno, među najmanje uspješnim korisnicima. Normalno, odnosi se na promatrano razdoblje. Na temeljom revizijom utvrđenih činjenica, ocijenjeno je da je provedba operativnog programa konkurentnosti i kohezija 2014.-2020. do konca 2017. djelomično učinkovita, te su potrebna znatna poboljšanja. Dakle, Državna revizija, može samo konstatirati stanje. Ali ne može ništa napraviti da se to stanje poboljša, ništa. E sada mene zanima, tko je dužan predložiti i kako će se i kada to stanje promijeniti. To je pitanje, to je svrha izvješća. Dakle, nije samo tehničko pitanje da dignemo ruku, državni ured za reviziju, izvršio svoj zadatak, podnio izvješće stvar gotova i na tome obično, u mnogim situacijama i završava. I to je cijeli problem i to je cijeli problem. Prošle godine smo razgovarali, također o izvješću, ocjene isto izvrsne, odlične, usvajamo izvješća, ali rezultate, u krajnjoj liniji, slabo vidimo. Recimo samo jedan od rezultata, dostavlja se izvješće Državnom odvjetništvu, nismo vidjeli reakciju državnog odvjetništva, to ne zna ni Državna revizija, ja bar tako mislim. Nemate ni informaciju, da li je Državno odvjetništvo poduzelo bilo kakvu radnju i to je problem. I zato nam se ponavlja stalno ovo, sada smo donijeli novi Zakon o Državno uredu za reviziju, ja se nadam da s obzirom na ovu obvezu, donošenja programa provedbe naloga itd. pa i onih kaznenih odredbi, da će se stanje barem u tom dijelu promijeniti, u odnosu na državnu reviziju. A i ovo drugo, trebali bi od vlade, ministarstava, pravosudnih tijela, lokalne i područne samouprave, zapravo na temelju ovog izvješća poslovati normalno, poslovati normalno. Ono što se odnosi na sami Ured državne revizije, kako ga ja shvaćam, to je ajde da kažem, plan prihoda i rashoda i ja sam protiv toga i ne bi vas uopće pohvalio što ste uštedili 5 milijuna kn, bilo bi bilje da ste dali u usavršavanje, obrazovanje djelatnika. Za mene to ta ušteda nije ništa posebno. Međutim, ono što mene zabrinjava, to je samo da nađem, ispričavam se zaposlenici, to je glava 9. ja sigurno neću od vas tražiti, poštovani glavni državni revizore da mi govorite o plaćama zaposlenika, ali u odnosu na strukturu, u odnosu na starosnu strukturu, dakle u obrazovnu i starosnu strukturu, izražavam bojazan, vrlo otvoreno, a na vama je da to sa vladom ili ne znam više s kim riješite, da vi neće moći kadrovski obnoviti reviziju. Nećete moći, to je moja bojazan. Je li to do visine plaće, je li to zbog kalkulacije, vjerojatno je plaća u pitanju, vjerojatno, ali vi vi nemate 40 ovlaštenih državnih revizora, to vam fali u vašem izvješću i zato ne možete ni stići, ovo što kolega Hrg govori u sve jedinice lokalne samouprave i područne, ne možete, prema ovim podacima, gledajte, imate po dobnoj strukturi, 60 i više godina, 16,3 od 50-59 g. 33% od 40-49 godina, 24,7% i ajde sada kažemo da je to ispod 40, da je to pomladak, koji bi trebao nositi, sutra Državnu reviziju, tih je malo. Tih je malo. I tako da mislim da ćete nešto morati poduzeti u tom smislu, ne vi, nego i vlada, normalno, stvarno vi ste ustavna kategorija. Vi ste ustavna kategorija, institucija, koja ima ustavnu kategoriju, morate o tome voditi računa, jer nam je prosječna starost, nažalost, 47,7 godina. To jesu zrele godine, ali to je prosjek, to je prosjek, da se dame ne uvrijede, normalno, ne govorim o vašim godinama. A 148 zaposlenika ili skoro 50% ima više od 50 godina ili više. ja kroz to vidim problem, Državnog ureda za reviziju sutra. Uz sva poboljšanja, koja mi možemo u poslovanju postići, po vašim nalozima, nalozima, uputama i primjedbama, netko ih mora i pratiti, a može ih pratiti samo ovlašteni državni revizor. I treća stvar na koju sam vam htio skrenuti pozornost, u odnosu na Državni ured za reviziju, to su troškovi usavršavanja, obrazovanja, ako se ne varam, ne mogu sada to momentalno, naći, negdje oko 300 kn po osobi, čini mi se po izvješću, to je oprostite, sramotno malo, to je sramotno malo, a imate uštedu od 5 milijuna kuna, to ide na vaš teret da se ne ljutite. Ovaj dobro ja razumijem se u razdjele proračuna, sve mi je jasno, ali to je uistinu ako želimo državne revizore koji su obrazovani, ne samo s iskustvom nego stalnim usavršavanjem onda su ta sredstva jako mala. No u svakom slučaju, klub će u svakom slučaju prihvatit ovo izvješće smatrajući da to nije samo tehničko pitanje nego da bi Vlada i ostale institucije trebale postupiti u skladu s ovim izvješćem. Hvala vam lijepo. (SDP)** Slijedeći u ime Kluba nezavisnih zastupnika je kolega Tomislav Žagar. Izvolite kolega Žagar. Hvala podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni revizore sa suradnicima, točnije suradnicama, kolegice i kolege nastojat ću u kratkoj raspravi reći što mislim da je bitno, a vezano uz Izvješće o radu Državne revizije za 2018. godinu. Dobro je što je to 2018. evo prilika nekad u pravilu razgovaramo o 2017. jel, kad govorimo o izvješćima. Dakle, ovo izvješće je ako ga možemo tako slikovito nazvati krovno izvješće jer ono u sebi obuhvaća sva ona izvješća koja smo, nekad smo već imali prilike raspravljati o nekima u saboru, a neka će valjda doći u raspravu koliko sam primijetio. Nije bilo, barem ja nisam, ja se ne sjećam slučaja da je ovdje došlo izvješće, a da većina ili gotovo svi zastupnici nisu pohvalili ta izvješća i riječ je o jednoj instituciji koja radi svoj posao dobro. ne govorim zato što ste vi sad ovdje nego je u skladu s onim što je prethodnik govorio, dakle uz ograničene kapacitete u ljudskom smislu, uz ograničene visine plaća, uz toliko naglašenu stručnu spremu ljudi koji obavljaju ovaj složeni posao, jer da bi vi nekog kontrolirali po prirodi stvari morate znati više i bolje od njega i u skladu sa svim tim problemima koje svakodnevno imate u svom radu vi odrađujete jedan jako dobar posao i vaš posao je na kraju prikazan u ovom izvješću, on daje i društvu, a prije svega oni koji su odgovorni da vode ovo društvo, korisne pokazatelje što bi trebali napraviti. Međutim, mi u RH imamo jedan drugi problem, mi imamo problem lošeg odnosa prema institucijama, mi ne poštujemo same institucije ove države, a prije svega to mislim i na Vladu. To se očituje ne samo u radu ove Vlade, bilo je tu i prijašnjih vlada u odnosu i prema ovoj instituciji, a to Hrvatski sabor, a onda i prema svim drugim institucijama. Ono što trebam isto naglasiti da kada govorimo o reviziji i Državnom uredu za reviziju o tom poslu koji bavi, Državni ured za reviziju je stručno tijelo, ono ne daje nikakve političke ocjene, ono nije ni u jednom dijelu niti može biti politizirano. Međutim, onaj koji daje političke ocjene je, su pripadnici izvršne vlasti i ako im se to ne sviđa oni su u stanju i ovakve stručne stvari proglasiti kao političkim progonom ili nečim što uzurpira njihove bogom dane ovlasti. tako možemo vidjeti da u nalazu revizije kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave, pa čak i o državnom proračunu, o ministarstvima, vidimo da postoje znatna odstupanja i često se spominje pojam javne nabave, tu je glavnina ili da kažem težina propusta jer kroz javnu nabavu u RH prolazi 40 milijardi kuna i onda svaki postotak koji odlazi u krivom smjeru je loš za RH. Rečeno je već dakle izuzetno stručni ljudi, slabo plaćeni i mali broj njih, a po mom mišljenju u RH bi mogli jačati dvije institucije, to je Porezna uprava i dakle sve ono što Porezna uprava nadzire, prije svega tijek novca od poreznih obveznika prema proračunu, to je jedan smjer i državnu reviziju koja kontrolira ovaj drugi smjer odlazak novca od proračuna prema korisnicima i čak ni tu ne staje posao, nego i od korisnika prema, prema dalje korisnika proračuna. A vidimo u izvješću da revizija čak u ovom ograničenom dijelu kontrolira i ovaj povratak novca u proračun, tako da državna revizija ima doista jedan široki opseg posla, jer u svojim izvješćima redovito i naglašavaju kako nisu iskorištene sve mogućnosti da bi se naplatila potraživanja koja su, koja trebaju puniti javni javni proračune. Dakle, državna revizija odrađuje svoj posao, ali je problem na tome da oni koji bi trebali te preporuke ili te savjete državne revizije koristiti oni se toga ne drže. I s tim u vezi meni je članak 10. zakona ovdje koji smo ovdje u Hrvatskom saboru usvojili problematičan. U jednom odgovoru na repliku državni revizor je i to pojasni zastupniku. Članak 10. kaže, Državni ured za reviziju nije nadležan za davanje uputa i mišljenja subjektu revizije u vezi s obavljanjem poslova iz njegove nadležnosti izvan postupaka revizije. Kad bih imao mogućnost, nažalost nemam je, kad bih imao mogućnost, kad bih mogao utjecati na odluke Vlade onda bi sigurno ovaj članak promijenio u državnu reviziju treba zaposliti više stručnih ljudi upravo iz onih razloga što i prethodni gospodin Varga, Varda govori, nama ljudi odlaze, stručni ljudi nam odlaze, treba ih uposliti jer mi u ovoj državi ako dođete u bilo koju instituciju pitati, posebno poduzetnici, što moraju učiniti ili što bi trebali napraviti da njihov posao može krenuti dobro, uglavnom će dobiti od 10 odgovora, 9 što ne mogu učiniti samo 1 možda što mogu učiniti. Netko treba poduzetnicima davat savjete, a mislim da državna revizija upravo ono mjesto gdje mogu dobiti pouzdane informacije o tome što je nužno da bi poslovali u skladu sa zakonom. Ne govorim, naravno sad ovaj, ovaj, ovaj pojam ja širim, nije posao samo državne revizije to je i posao općenito revizije, ali mislim da se jedna takva institucija može izgraditi da nam se ne događa da sad Državni inspektorat koji ponovno oformljujemo, koji će bit opet jedan ogroman državni aparat koji služi prije svega, iako je izmjenama zakona je to malo ublaženo, služi prije svega represiji, nije dobar, to bi mogle, evo, institucije poput Državne revizije, to bolje radit jer nam se događa da poduzetnik koji nije naplatio cijenu fotokopiranja jednog dokumenta 0,50 kn da mu piše da podriva pravni sustav i financijski sustav RH, to piše u nalazu državnog inspektora. Takve stvari ne treba radit poduzetnicima jer treba uvijek naći mjeru između onoga što želimo postići i onoga na koji način to želimo postići. postići. Važan dio ovog izvješća, a imali smo i posebno izvješće o kome smo raspravljali, to je ono što nas sve treba zabrinjavati, to je povlačenje sredstava iz fondova EU, tu Državna revizija s pravom upozorava kako niti oni projekti koji su započeti zapravo nisu dobro pripremljeni, pa se i oni u njih, za njih se planira odgoda početka provedbe i čak se spominje ona zadnja godina od 2023. za realizaciju projekata, a ono što je posebno zabrinjavajuće da je ostalo za odobriti troškova u iznosu od 93,2%, te krajnjim korisnicima platiti 7,5 milijardi EUR-a ili 93,8% raspoloživih sredstava. U usporedbi s 15 država članica EU, RH koristi sredstva ispod prosjeka odnosno prema podacima o ugovorenim sredstvima i u trećoj kategoriji korisnica, a prema podacima odobreno je sredstvima u posljednjoj četvrtoj kategoriji. RH ima 555 ili 556 jedinica lokalne samouprave, njih naravno, Državni ured za reviziju u ovakvom opsegu ne može obuhvatiti svake godine i ovo što obuhvati i na tome im treba čestitati, sve te jedinice lokalne samouprave treba, ako se već nema, ako je ministar rekao Kuščević da će tek od idućem mandatu biti reforma teritorijalnog preustroja. Ako se već ne želi ništa reformirati na taj način, onda se makar treba staviti u funkciju i bilo bi dobro, evo, za lokalne izbore da predizborni program bude nalaz Državne revizije. Hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama. Pozdravimo i učenice i učenike Gimnazije strukovne škole Juraj Dobrila iz Pazina i njihove nastavnike. Dobro došli! Možemo dalje nastaviti, dakle, sa raspravama u ime kluba zastupnika, slijedeći u ime Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e, kolega Ivan Vilibor Sinčić, izvolite kolega Sinčić. Hvala vam predsjedavajući. Kolegice i kolege, danas imamo godišnje izvješće Državnog ureda za reviziju i otkad sam ovdje od 2016.g. slušam redovito ta izvješća i uglavnom je sve puno pohvala, da, sjajna detekcija problema, sjajno češljanje papira, financijskih izvještaja, međutim, na kraju svega toga, ne mogu se oteti dojmu da se sve svodi na onu staru uzalud vam trud svirači, da, definitivno Državna revizija je jedna od boljih hrvatskih institucija, ako ne i najbolja hrvatska institucija u stručnosti obavljanja svoga posla, međutim, što nakon toga, što nakon toga? Bilo je cijeli niz slučajeva gdje je Državna revizija detektirala točno gdje su problemi, međutim, druge institucije koje su se trebale nadovezati na te nalaze, nisu napravile do današnjeg dana apsolutno ništa, pa bi se htio nadovezati na jedno takvo izvješće, izvješće se odnosi na reviziju izvršenja državnog proračuna. U tom izvješću od 26 strana, na str. 2. stoji, Državni ured za reviziju skreće pozornost na toč. 3. nalaza u kojem su opisane činjenice u vezi s rashodima za subvencije za restrukturiranje brodogradilišta, to je u uvodu. Sad ako idemo dalje vidjeti što to nije u redu, što to nije u redu sa proračunskim novcem koji je išao za brodogradilišta, dolazimo do str. 19. na kojem je taj dio 3. i tamo stoji da je u Ugovorima o prijenosu dionica navedeno, dakle, da osim kupnje dionica, potrebno je priložiti programe o restrukturiranju brodogradilišta. Prema izvještaju hrvatske brodogradnje Jadranbrod, a to je tijelo koje je ovlašteno da radi reviziju programa restrukturiranja. Prema izvještaju hrvatske brodogradnje Jadranbrod značajna odstupanja od ugovora utvrđenih o realizaciji ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevine i industrije Split d.d. iz Splita, govorimo o Brodosplitu. Navedenom brodogradilištu od 2012. do 2017. u tih 5 godina dana je subvencija za restrukturiranje u iznosu milijardu i 503 milijuna kuna, je država isplatila Brodosplitu. Prema izvještaju Jadranbroda navedeno brodogradilište primljenu potporu ne koristi namjenski, utvrđeno je da novac nije korišten namjenski, g. Debeljak je na sve živo trošio taj novac, samo ne na ono što je bio dogovor, što je propisano i što je ugovoreno, ne ostvaruje unos vlastitog doprinosa troškovima restrukturiranja. Što to znači? To znači da je trebao dati 2,4 milijarde kuna svojeg novca u tu priču, a nije dao ništa i nikome ništa. Dalje, nema dovoljno zaposlenost kapaciteta s poslovima za koje je osigurana financijska konstrukcija, dakle, nema broj zaposlenih koji je ugovoren i nikome ništa, a koji bi osigurali pozitivan financijski rezultat, te odstupao od organizacijskog i kadrovskog restrukturiranja predviđenim programom restrukturiranja i ugovorom i nikome ništa. Nešto u manjoj mjeri je situacija za 3. Maj opisana u poglavlju ispod toga, no, srećom, od nekakvih 842 milijuna kuna koje su trebali dat oni, oni su čak 728.

i to ovako administrativnim stilom pisano, izgleda u izvješću državne revizije koja svake godine, naravno radi reviziju izvršenja državnog proračuna, pa tako i za sve ove godine prije koje sam naveo. I priča se više-manje stalno ponavlja. Onda se navodi dalje. Za odlučivanje o državnim subvencijama za restrukturiranje brodogradilišta, nadležna je EU komisija. A stranka u postupku pred EU komisijom, primarno je RH koja se obvezala na provedbu programa restrukturiranja. Možda se u ovoj zemlji sve shvaća okvirno, paušalno, nekako ćemo se dogovoriti. Ali ono što potpisano, toga bi se trebalo držati. EU komisija je nadležna naložiti RH da od brodogradilišta zatraži povrat dane subvencije u cijelosti ili djelomično ako program restrukturiranja ne bude proveden. A vidjeli smo da nije proveden. I naravno, sljedeći odlomak. Boldano, crna slova, s obzirom na izvještaje Jadranbroda, koji je određen za nadzor i izvještavanje itd., Državni ured za reviziju je mišljenja da postoji rizik, da postoji rizik da EU komisija u skladu sa dodanim programom restrukturiranja i ispunjavanja uvjeta ugovorenih sa EU naloži RH da od brodogradilišta zatraži povrat danih subvencija. Što bi imalo negativne posljedice za gospodarstvo RH. Nije nam dovoljno što su nas jamstva Uljanika polagano bacila u recesiju, nego nam prijeti i ovakva opasnost nad glavom. I onda na kraju, tamo, na samom kraju na 25, 26 stranici u vezi sa ovim svim subvencijama, Ministarstvo gospodarstva je naložilo drugom ministarstvu, Ministarstvu financija da se provede proračunski nadzor brodogradilišta u Splitu i onda oni kažu, da, mi smo to napravili, napravili smo nadzor. Sačinjen je zapisnik kojim nije konstatirano da su sredstva državne potpore korištena nenamjenski. Drugim riječima, Ministarstvo financija je sve je u redu, Državni ured za reviziju se malo zabunio, ne znaju što govore, ne znaju šta su pročitali, ne znaju to protumačiti. Sve je u redu, idemo dalje business as usual. To je valjda moguće samo u RH. Ja osobno vjerujem nalazu Državnog ureda za reviziju. Vjerovao sam i prije nego što sam otišao u ta brodogradilišta. A posebno sam uvjeren u one nalaze nakon što sam posjedio brodogradilišta. Oni jesu pisani administrativnim stilom, nema puno brojeva, međutim iza njih stoji bolna istina o tome što se je događalo. Pa tako konkretno za taj nesretni Brodosplit, došlo je do ogromnog rasipanja radnika. Kažu mi, svatko tko je mogao negdje ići, otišao je. U većem broju dolaze radnici iz BiH, upitno je u kakvim uvjetima oni rade ili ne rade, s kakvim pravima, jesu li prijavljeni ili ne, to je već nešto za neke druge institucije. Firmi od svega 100 milijuna kuna dan je posao brodogradnje koja se nikada nije time bavila, nema veze s time, i koja bi trebala uložiti, dakle 24 puta više nego što sama vrijedi u sljedećih 5 godina. Od kuda? Niotkuda, zato nije ni dan novac. Trebalo je napraviti po ugovoru 14 brodova u 27 mjeseci iz sektore velike brodogradnje. Nije napravljen niti jedan broj. Nije brod kutija šibica, ne može se to sakriti. Ozbiljne svjetske kompanije čak imaju vlastite registre, World fleet register. Brodovi se mogu naći, ali tih brodova nema. I unatoč tome, što iz godine u godinu, državna revizija je detektirala probleme i pisala vam se godinama, nenamjenski, ne daje novce, nema kadra, ovako, onako. Vlade RH, ministri gospodarstva u Vladi RH, ministri financija u Vladi RH iz tri godine Milanovićeve Vlade, godine Oreškovićeve Vlade i dvije godine Plenkovićeve Vlade u to sve ignorirali, radili su po svoje, i tako, malo po malo, došli smo do abnormalnih rezultata da se hrvatska brodogradnja nalazi blizu točke bez povratka, možda je već i prošla. I što je najgore od svega, ovih dana se upravo se upravo Brodosplit, predvođen g. Debeljakom spominje, kao eto, glavni partner i možda spasitelj brodogradilišta Uljanika. Zaboga, ako damo kolegice i kolege, tim i takvim ljudima da preuzmu hrvatsku brodogradnju i od Uljanika, firma koja daleko najbolje stoji od svih hrvatskih brodogradilišta, za par godina imat ćemo stare šarafe i vijke. Pa zar nam se to mora dogoditi da bismo počeli vjerovat ovakvim nalazima? Meni osobno to nije potrebno, meni je dovoljno da pročitam od ljudi kojima vjerujem i da vidim na terenu kakvo je stanje i da vidim i zaključim da je to promašena i pogrešna politika. Mnogo bi se toga moglo reći još o brodogradnji, evo, ne da mi vrijeme. Idem malo i na druge teme vezane uz rad državne revizije. Nedavno smo imali ovdje, dakle, Zakon o državnoj reviziji, koji je donekle mijenjao način rada, prije nego je taj zakon došao uputio sam upit, odnosno zastupničko pitanje glavnom državnom revizoru g. Klešiću o tome na koji način se mijenja status HNB-a promjenom tog zakona. citirao sam to i čitao ovdje i na toj raspravi i unatoč tome što čl. 54. Ustava kaže, da je Državni ured za reviziju, krovna, glavna institucija za reviziju, da nema druge iznad nje u ovom zakonu, ona je degradirana. Ona je šutnuta na pod, a privatnim revizijama, po izboru g. guvernera je dano da si sami biraju tko će i što će revidirati i u kojoj mjeri, a onda ono što njima ostane, što im se ne sviđa, e to će Državni ured za reviziju. Kao 13. prase, kao zadnja rupa na svirali mi smo na taj način degradirali ove ljude i ovu instituciju. Zato tražim ocjenu ustavnosti. Neka Ustavni sud koji je politički sud, možda smo mi i glavni kritičari toga suda ali nemamo drugog suda. Ja bih osobno nekom jačem sudu, kompetentnijem poslao ali nemam drugi nego ustavni, poslati ćemo dakle na ocjenu ustavnosti je li to u skladu sa Ustavom. Ja osobno po svojem političkom sudu smatram da apsolutno nije. Također, dalje je navedeno da se četvrta glava toga zakona uvodi koja prije nije postojala i koja daje poseban status HNB, dakle svi ostali subjekti revizije koji su i pobrojani u ovom prijedlogu danas imaju, rade po jednim pravilima, samo HNB radi po drugim pravilima. Odnosno, svi subjekti imaju obvezu očitovanja dok HNB ima pravo a ne obavezu. HNB nije obavezan sastavljati prijedlog plana provedbe naloga i preporuka dok svi drugi subjekti revizije tu obavezu imaju. I treće, HNB nije obavezan provesti te naloge i preporuke na koje je dakle postavljen prigovor dok svi drugi subjekti revizije to moraju učiniti a ako to nije učinjeno slijede sankcije. hvala vam, svim članovima državne revizije na trudu i radu i što nam dostavljate ovakva izvješća. I onda dođe ovakva rasprava i onda redovito slušamo hvale, sve super, ovako, onako, a zapravo što se dešava jedno ignoriranje, ponižavanje, degradiranje, meni je to osobno neprihvatljivo i neshvatljivo. Imate izvješća također Državnog ureda za reviziju iz vremena Milanovićeve Vlade kada je privatizirana Croatia osiguranje. Pročitajte što je tamo rekla državna revizija o toj privatizaciji. Do dana današnjega gdje joj je DORH, gdje joj je Povjerenstvo za sukob interesa? Bilo tko? Nema druge epizode, samo prva. Prema tome, nemojte biti licemjerni i ovdje hvaliti nalaze i cjelokupni rad a onda kada treba napraviti nešto po tim nalazima onda ih se odričete, onda šaljete kojekakve svoje komisije koje donesu skroz suprotne zaključke. To je poniženje ovih ljudi i njihovog rada, njihovog cjeloživotnog iskustva i njihove institucije. Ja sam to ovdje danas morao reći. Hvala vam. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika. Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj u ime Kluba zastupnika HNS-a. Nema ga. Time smo završili sa raspravama. Evo nismo, ušao je u zadnji trenutak.

uključio./… puta i više stvari prošli, govorili o značaju, utjecaju, ja bih samo kratko se osvrnuo na neke podatke o usklađenosti znači u 2018. godini, dakle mi imamo zapravo ono što bih volio samo razjasniti, vrlo kratko 3

Mislim da financijska revizija prije svega govori da li su svi financijski izvještaji dakle u važnijim odrednicama sa propisanom, okvirima financijskog izvještavanja, dakle to je ono možda što je najzvučnije i najbitnije kako se novac troši, na koji način, da li je legalan, da li je zakonit i na koji način se upravlja sa novcem svih nas, ovdje govorimo prije svega o određenim proračunskim sredstvima. Revizija učinkovitosti i ona se vodi načelima ekonomičnosti, djelotvornosti i svrsishodnosti, da li ima tu prostora za poboljšanje, da li su kriteriji, znači ispunjeni i analiziraju se, znači da li jedinice lokalne samouprave, državna ili bilo koja ustanova na svoj način je učinkovita u svom radu. I revizija usklađenosti, to je zapravo gdje se gleda usklađenost sa zakonima, dakle svojevrsna revizija zakonitosti, znači da li je u skladu sa mjerodavnim podlogama, odnosno propisima i s kojima se trebaju rukovoditi u svom radu. Sukladno tome se daju 4 mišljenja, bezuvjetno kažu kada je stopa pogreške niža od 2%, u financijskim izvještajima poslovanja, nema bitnijih pogrešaka, uvjetno kada je više od 2% ali pogreške, pojedinačno ili skupno nemaju neki prožimajući stvarni učinak na točnost financijskih izvještaja a u poslovanju u manjoj mjeri nije obavljeno u skladu sa popisima, nepovoljno gdje je stopa pogreška veća, gdje ima puno više učinka i u znatnom dijelu nije obavljeno u skladu sa propisima. Naravno ima i suzdržano gdje nije bilo dovoljno podataka. E sada, kada po ta tri, kategorije, koja izvješća imamo, kada gledamo stvarne podatke, onda dobijemo u tablici da je gotovo 50% svih izvješća uvjetno. Znači svako drugo, po maltene svakim drugim pokazateljima. Kad govorimo o čak financijskim izvještajima za koje su o poslovanju koji se odnose na zdravstvene ustanove, neprofitne organizacije, tu je čak 78% uvjetnih mišljenja, samo su tri nepovoljna A kada govorimo o mišljenjima ovim posebnim kao što sam na početku rekao, zato sam to i govorio o financijskim izvještajima, u kojima su uključeni državni proračun i korisnici lokalne jedinice i političke stranke i nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela, onda uvjetno u financijskim izvještajima imamo 41% nešto malo manje od drugih a u usklađenosti poslovanja 50%. Znači praktički kada sve bi to troje zbrajali po tim kriterijima mi gotovo, svako drugo izvješće dobiva uvjetno mišljenje. Što to znači? Upravo ono što sam govorio, dakle određenih propusta ima, koji možda nisu u velikoj mjeri imali učinak na poslovanje ili na financijsko izvješćivanje ili na usklađenost ali tamo su. I onda kada zapravo postavimo glavno pitanje, kada se daju ta mišljenja šta se s njima radi, mi smo u prošloj godini odnosno državna revizija je obavio 224 financijske revizije, 104 revizije učinkovitosti, 11 provjera provedbe naloga i preporuka te 223 uvida u financijske izvještaje i dalo je 35 tih svojih mišljenja na daljnje postupanje DORH-u i policiji. Dakle, ja se ispričavam nisam vidio s lijeva da, da pozdravim i glavnog državnog revizora. Dakle, nije to neki veliki broj ali sigurno da ono što mene brine je kako naši čelnici malo olako to shvaćaju. Dakle, mora se znati da utvrđene nepravilnosti iz revizije sigurno koje su nađene moraju se proslijediti, dakle iko po zakonu svakako sazna da za počinjenje nekog kaznenog ili bilo kakvog drugog prekršaja mora to prijaviti nadležnom organu. Dakle, ovdje je 30 i kolko sam reko, 30 i 5 predmeta upravo to proslijeđeno, vidjet ćemo kakav će epilog biti, da li će to biti elemenata za kaznenu odgovornost ili ne ili bilo koju drugu. doslovnu, onako nema taj neki ajmo reći respekt koji bi trebao imati državni ured za reviziju i prema javnosti možda, a pogotovo kod tih čelnika. I da se olako shvaćaju te preporuke, lijepo je dobiti bezuvjetno mišljenje, ono što je dobro iz podataka da recimo nije bilo nepovoljnih usklađenosti poslovanja a samo dvije, kod, u dvije lokalne jedinice samouprave su dobile ocjenu nepovoljan. To je pohvalno, mislim volio bih da nije ni toliko. I sada govorimo o onome što treba, pošto ovdje govorimo o izvješću i o radu i samom ustrojstvenom radu, planu rada same državne revizije sigurno da od 200-tinjak, 299 u poslovniku ako se ja ne varam u prošloj godini, sigurno je pitanje i ljudskih kapaciteta, mogućnosti jer doći u reviziju i poslovanja i financijskog i učinkovitosti i svega ovoga što je navedeno nije lak i jednostavan posao. I mi ako ste vidjeli da je tu otprilike od ovih svih kategorija uključeno 200-tinjak ustanova, a ne moram vam reći koliko imamo samo mi jedinica lokalne regionalne samouprave. Dakle, mi pola njih kad gledamo i ove zdravstvene ustanove i Crveni križ, dakle mi pola njih u jednom godišnjem obradu ne stignu se napraviti. Ja samo ne želim da u tom, naravno plan mora biti realan, mora bit kvalitetan i dobar, ja ne želim da sigurno zbog nedovoljne kapacitiranosti i kvantitetom i kvalitetom, nama se kontinuirano događaju određeni možda propusti i manjak učinkovitosti ne daj bože nekog nezakonitog poslovanja u jedinicama lokalne samouprave koji ide na štetu svih nas i građana, jer se ovdje radi o proračunskim novcima. ja vjerujem, a imali smo prilike vidjeti u medijima šta jedan Revizorski sud na razini EU radi odnosno tek je to postalo zanimljivo kad smo saznali kolika je plaća člana. U redu to nije takav obim, to nije takav način, ali sigurno Državni ured za reviziju mora biti prostor gdje dolaze oni najstručniji iz svojih područja. Znači da netko tko je recimo bankar da mu je stepenica gore da ide u Državni ured za reviziju, a ne obrnuto, ako govorimo o plaći, jer tu nam trebaju najkvalitetniji zaposlenici, a prosjek plaće neću ni spominjati. Zašto, zato što nama, znači uvijek je ona, uvijek priča ista, 30% manjka, 30% viška zaposlenih u euro sektoru, 15% manjka, da, nama trebaju kvalitetni ljudi koji znaju, koji imaju umijeće koji će sigurno to moći napraviti. I treba te ljude adekvatno platiti, ja ne kažem da sada nisu, ali sigurno da po meni je taj financijski aspekt onaj koji mi trebamo razmotriti prilikom donošenja proračuna i alokacije sredstava za Državni ured za reviziju, taj koji će potaknuti još više motivirati rad, jer znate kako je, bez obzira kolko god odgovoran posao biva kad imate toliko ljudi na jednom mjestu sigurno nisu svi isti, nisu ni dva brata ista, pa ne mogu biti ni dva zaposlenika ista. I mi moramo naći model kako nagraditi i privući one najbolje koji rade, koji su najuspješniji u svom poslovanju, koji znaju svoj posao i adekvatno ih platiti. Ona će se to sigurno i isplatiti. Ako će se tim istim radom, tih istih ljudi spriječiti, zaustaviti određene pogreške i uštedjeti novac hrvatskim građanima koji onda plaćaju te iste ljude da to rade. I to je zatvoreni krug. I zapravo u tom smjeru svakako ćemo mi i ispred Kluba HNS-a naravno naravno dalje i s našim partnerima razgovarati, da se u onim ključnim kriterijima gdje je ta stručnost prijeko potrebna kad govorimo o financijskim analizama također javnost je malo saznala što su to neki revizori kad se pojavio problem Agrokora, pa kad se reklo da ne znam koliko novaca i mjeseci i mjeseci treba da se revidira neko izvješće konsolidirano Agrokora. Ovo nije možda taj analogni primjer, ali revizija da li financijskog poslovanja, pazite revizija financijskog poslovanja jedinica lokalne samouprave, pa koliko samo računa ta dobije, koliko je tu plaćanja različitih, kolko je tu pitanja donacija, alokacije sredstava, da li rade zakonitosti samo u jedan grad koji ne mora bit, koji možda ima proračun 200 miliona kuna, a mi imamo gradove sa nekoliko stotina pa čak i milijardi. Koliko ljudi treba da to sve prođe, u kolko vremena? Naravno, da mi želimo da je naša jedinica lokalne samouprave, naša državna tijela da su što učinkovitija i efikasnija i ovo je jedan od tih alata, ne da nekoga se radi represija, ja to ne volim gledat kao represiju, upravo kroz ova preporuke, kroz mišljenja, ja to volim gledat kao pomoć tim jedinicama lokalne samouprave, možda koje nisu dovoljno kapacitirane kvalitetom i kvantitetom ljudi koji rade se upravo preko tih preporuka i mišljenja dođe na jedan kvalitetniji način time efikasnije naravno jeftinije i naravno I to je po meni mora bit smisao državne revizije, da upravo ono što cijelo ovo vrijeme govorimo o javnoj upravi napravit taj sustav efikasnijim i učinkovitijim i da mu pomaže, ne da ga kažnjava, ne da ispunjava svoje neke kriterije da mora nekog kaznit ili ne tu nema tolkog pritiska hvala bogu. Ali, sigurno ima prostora da se dođe više ljudi, da dođu što stručniji ljudi, da se ti ljudi adekvatno plate, da budu još više motiviraniji za svoj rad i da taj rad bude što kvalitetniji jer to donosi uštede našim građanima i u krajnjoj liniji, podiže kvalitetu svake ustanove i jedinice lokalne samouprave, državne itd. Zaključno, Klub HNS-a će, naravno prihvatiti ovo izvješće. Čestitam na radu i na obavljenim revizijama u skladu sa planom koji ste imali za prošlu godinu. Ja bih volio da se uvijek može još i više obuhvatiti. Znam da je pitanje kapaciteta tu i ljudskih prije svega. Naravno i financijskih onda, ali želimo da, prije svega ti što nalazi budu što kvalitetniji, da revizije budu što kvalitetnije i da to ima što više efekta za naše građane. Hvala. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prvi prijavljeni je kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro

koji bi trebali biti puno veći, jer jednostavno, obim posla je ogromno, zasigurno ima tu onih stvari koje bi trebalo možda proširiti krug djelovanja. Ja sam prije i spomenuo, a tu ću i početi jer gledajući samo ovdje, sve što je navedeno, to je ogroman posao, to je posao koji nama daje u biti jednu sliku, gdje se nalazimo. O jedinicama lokalne samouprave ne bih puno govorio, ali je vidljivo da je ogroman broj jedinica lokalne samouprave od 71, 11 gradova i 60

tvrtke u vlasništvu, kad bi pogledali i ustanove, tu su rezultati još porazniji. Međutim, ja ću još jednom ponoviti da je državna revizija radila svoj posao i smisao državne revizije je u biti da ukaže na određene nepravilnosti koje bi trebalo ispraviti. Ja ću ovdje spomenuti brodogradnju. Državna revizija je neumorno 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. ponavljala, ponavljala nama zastupnicima, slala je to je Vlada imala izvješće, imale sve institucije, da se novac ne troši namjenski nego nezakonito. Ako nije namjenski, znači da nije po propisima za što je taj novac za. Sad zamislite u kojoj smo se našli sad poziciji. Revizija upozorava, Vlada za to zna, sindikati upozoravaju, javnost govori, mi saborski zastupnici o tome svake godine, bar otkad sam ja u Saboru i posljednjih godina raspravljamo i novac koji je trebao biti ulagan za brodogradnju, nije ulagan za brodogradnju. I to je kao, sve je u redu, govori vlasnik Brodosplita, to je normalno, to tako mora biti. Vjerojatno je tako Uljanik zbog toga se to i dogodilo, nenamjenski trošena sredstva i sad smo došli u ogroman problem. Ne krivnjom revizije koja je ukazala nama u Saboru, Vladi i institucijama, DORH i ostalim institucijama, nego tko je tu, u tome lancu odgovoran? Onda čemu smisao uopće vašeg truda tolikoga? Vi imate, toliki trud date, ukažete na nepravilnosti, potrudite se, a koji je rezultat? Rezultat je da vi date svoje mišljenje, koje je dato, što je poduzelo i dalje, što se poduzelo? Osim što smo mi raspravljali da novac za brodogradnju u milijardama kuna u 5 godina nije trošen, ali svake godine je upozoravala na to, ured, tj. državna revizije u svom, svake godine. I svake godine smo mi raspravljali o tome da novac koji ide za brodogradnju se ne ulaže namjenski. Nego tko zna gdje ide. Znači ako nije namjenski, da nije išlo za brodogradnju, za razvoj brodogradnje. Prema tome, vi ste odradili svoj posao uredno i to će svi istaknuti, nema, u skladu sa svojim mogućnosti i ljudskim kapacitetima, i financijski kapacitetima, ja vjerujem to treba i proširiti, da to što se ukaže, da se ispravi. A ne 5 godina, 5 godina u izvješću se nalazi da se novac troši nenamjenski. Za brodogradnju. I nikome ništa. Nitko ništa ne poduzima i doveli smo na to da nam se raspada brodogradnja. Da jedna od najjačih grana koje smo imali, odjednom se raspada. A država je taj novac subvencionirala da opstane brodogradnja, da ljudi koji se školuju za brodogradnju da ostaju mladi, stručnjaci, od varioca, do inženjera, projektanata, da ostanu u Hrvatskoj zato jer se ulagalo, a ne da odlaze u treće zemlje i da naši ljudi sada nemaju mogućnosti, kooperanti koji proizvode određene dijelove ili određene stvari za brodove, ne mogu s tim na tržište, ne može se izvoziti. Ovdje se postavlja ključno pitanje, za sve što je uradila revizija, što su odradile institucije koje su nadležne? Ništa. A rezultat je sad vidljiv. Vidljiv je po pitanju brodogradnje u Hrvatskoj. Ovdje ste spomenuli meni najbitnije, znači, osobno jedna od najbitnijih stvari u školstvu je zdravstvo. I vi ovdje navodite institucije, bolnice i ostale institucije i dajete mišljenja i uvjetna i nabrajate, ove točno sve što nije rađeno u skladu sa zakonom. Osobno kad ovo vidim, mislim, evo, vi nabrajate ovdje, nabrajate točno što je sa zdravstvom, znači od javne nabave, plaće da nisu, sve ste naveli, ok, međutim, država. Imamo domove zdravlja koji su okosnica u dvije trećine Hrvatske. Nemamo mi sad i bolnica. Većina bolnica je u Zagrebu. I jedino ljudi u Zagrebu imaju mogućnost zdravstvene usluge bar na nekakvom nivou. Međutim, domovi zdravlja u Slavoniji, u Dalmaciji, u Lici, dvije trećine Hrvatske, u biti, domovi zdravlja su okosnica zdravstva. I novac decentralizirani novac, država daje za zdravstvo. Međutim, što se događa? Događa se da ravnatelj domova zdravlja taj novac ne ulaže u trebalo ulagati, u specijalizacije, pa ja ću ponoviti, npr. u domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, došlo je do toga da nemamo pedijatara, to sam spomenuo. Zbog čega nema pedijatara? Isti taj koji je bio direktor doma zdravlja, kaže nema pedijatara, a u 10 zadnjih godina otkad je on ravnatelj doma zdravlja, žao mi je što tu nije Ante Sanader koji je bio župan, u 10.g. niti jednom, niti jednu specijalizaciju nije raspisa za pedijatra, nego su ljudi morali, naši liječnici koji su iz našega kraja ić u Gospić na specijalizaciju, po ciloj RH, a novac je dat zato da se ljudi mladi školuju da imamo pedijatra, a ne danas evo pod pritiskom, evo čujem da će evo danas biti, al valjda sam ja u HS govorio, malo pritiska, sad su pronašli negdje nekog pedijatra, što je dobro, umjesto 4 imali smo jednoga, dva tj., je i liječnica zbog bolesti morati na bolovanje i nema pedijatra. Tako i radiologija, žene, doslovno, evo, žene domove zdravlja triba, žene doslovno zbog toga što nemamo radiologa, nije bilo specijalizacije raspisanih raspisanih i ne plaćaju se dovoljno liječnici, jel puno je bitnije kako u domovima zdravlja uhljebiti činovnika šta više, a ne ulagati u specijalizacije, kako namištati poslove nekima da minjaju špine, obnove, uvik nekakve obnove, ogroman novac tu odlazi, to je kroz javne nabave, umisto da taj novac ulagat da imamo liječnike specijaliste radiologe, mi ih nemamo. Evo, ja ponavljam, u Cetinskoj krajini nema radiologa, žene svako 6 mjeseci čekaju u redovima, doslovno brojne u redovima da se upišu da u pola godine iduće se pregleda, brojne se ne upišu, brojne nemaju mogućnost da im se izvrši pregled ultrazvuk dojke, brojne umru, ne znaju od čega su umrli, u redovima, to je katastrofa, ja sam, tu živim, znam, a sada su nam spuštali još niže ljestvicu, ono što je država donila da moramo imati primjera četiri pedijatra, jedan u Trilju, tri u Sinju, tako u cijelom, govorimo o nerazvijenim krajevima 2/3 RH, mi imamo samo zvala, ova 2 nisu uopće raspisali koncesiju jel nisu raspisivali, znači, specijalizacije i sad odjednom, evo, mi ćemo sad raspisati 30 specijalizacija, al 5 godina triba čekat da završi liječnik specijalizaciju, pa vi ste djecu doveli, pozivate da se djeca ostaju u Zagori, u Lici, a nailaze na zatvorena vrata kad moraju svoje dite prigledat i kad se dogodi slučaj Metković, onda je kriv liječnik, a zamislite kako je liječnici koja je sama pedijatar kad vidi 300 dice da čeka roditelja sa svojom djecom, mora odgađat redovne sistematske preglede, cijepljenja, pa to su kaos napravili u zdravstvu, katastrofa, katastrofa. Nešto što je bilo dobro organizirano, država im je decentralizirala novac, a županije su napravile tolike štete u zdravstvu, evo i za Splitsko-dalmatinsku da je to nevjerojatno. Županija je ona koja skrbi o zdravstvu, njoj je cilj zdravstvo i školstvo, to joj je cilj. Osim faraonskog utjecaja pri zapošljavanju i namištanju javnih nabava sve ostalo su uništili, ja to tvrdim odgovorno, mi smo tribali imati 4 pedijatra u Cetinskoj krajini, jedan u Trilju, tri u Sinju koje je područje veće od Međimurske županije, više stanovnika ima Cetinski kraj, nego Ličko-senjska županija, više, pa mi tu ta, 3500 djece je spalo na jednoga pedijatra, pa vi zamislite šta je to, to je ogromno područje i tako u svim dijelovima RH. Imamo bolnicu u Kninu, pa i za jedan bazen, za fiskalnu terapiju, dali smo im krasno ime, ime Hrvatski ponos, pa ne mogu uložiti u taj bazen. Još jednom ponavljam, dosta je samo dolaska pred izbore na Sinjsku alku, drniški pršut, vrgorački pršut i da nam samo pometu stolove i u predizbornoj kampanji, realno stanje ja govorim, ja živim doli, ne pod ovim svjetlima, ja realno govorim stanje da su uništili naš najbitnije, a to je zdravstvo,

vaše izlaganje da ukažem na ono što revizija godinama govori za zdravstvene ustanove da postoji nesrazmjer između prihoda i rashoda zdravstvenih ustanova i da je potrebno te prihode i rashode uravnotežiti kako bi one poslovale na bolji način nego što je sada. Većina zdravstvenih ustanova preko 80, skoro i 90%, a neke i više troše novaca za plaće i zaposlene, tako da vrlo malo ostaje za ono ono što je i njihova uloga, a to je liječenje pacijenata. Još to da zdravstveni sustav treba promjenu, to revizija godinama govori, ali evo, nijedna Vlada, pa ni Vlada u kojoj sam ja sjedio, nije zagrizao u taj kiseli limun kiseli limun i konačno riješila problem zdravstva jel ono generira gubitak u RH preko 20 milijardi. Hvala lijepo. Vidite u sadržaju da imaju zdravstvene ustanove, a domovi zdravlja su također ustanove, al nisu obuhvaćene ovim revizijama, ja sam upozorio što se događa, što znači da zdravstvene, na str. 31. ako ste čitali izvješće, ja ga imam ovdje i stvarno sam detaljno pročita i vidim da su odradili ovaj dio bolnica, tako da ste u krivu kad kažete da nema veze sa zdravstvenim ustanovama, šta je neistina, to je državni novac koji se decentralizira i za vrijeme vaše Vlade, pa smo mi Sinjani morali prosvjedovat da nam se ne gase stacionari, da nam se ne gasi rodilište, da nam žene ne umiru u redovima, to je u Dalmatinskoj zagori, to je činjenica, tako je i u Lici, tako je i u Makarskoj, tako je i u Vrgorcu, u cijeloj Splitsko-dalmatinskoj županiji nema liječnika jer se nije ulagalo u specijalizacije, a novac za decentralizirana sredstva koja dolaze doli ulagali su u zapošljavanje činovnika u domu zdravlja i ulagala su se u javne nabave koje su štetne zbog liječnika koje danas nemamo i zato odgovorna osoba danas je i dalje ravnatelj i danas ovdje sidi bivši župan Ante Sanader…/Upadica: Hvala vam/…/Govornik

Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Pozdravljam ovdje nazočnog glavnog državnog revizora sa svojim suradnicama. Ispred Stranke promijenimo Hrvatsku želim najprije pohvaliti rad Državne revizije, Ureda za državnu reviziju i reći da je to jedna od rijetkih institucija u našoj zemlji koja profesionalno i kvalitetno funkcionira. Međutim, i mi ćemo podržati ovaj izvještaj, ali želio bih nekoliko naglasaka staviti na neke podatke iz vašeg izvještaja. Dakle da bi državna revizija mogla ostvariti do kraja svoj cilj i misiju koju o njoj očekuje društvo, svi građani a to je jedan od stupova i demokracije i poslovanja gospodarstva, funkcioniranja svih institucija koji se svodi na to da znamo pravu istinu, prave podatke oko toga kako funkcionira javni sektor za kojeg ste vi nadležni da redovito ga revidirate i pratiti poslovanje. Znači mene kao zastupnika zabrinjava činjenica da prema sistematizaciji trebate imati oko 340 zaposlenih a prema posljednjem izvještaju koji ste ovdje podnijeli vi imate zaposlenih 299 ljudi, znači negdje oko 40 ljudi je .../Govornik se ne razumije./... predviđeno ali ih dakle nemate. Postavlja se pitanje zašto, pa očito se morate ponašati racionalno jer nemate ni sami dovoljno financijskih sredstava. I to meni kao zastupniku nije čudno i ekonomisti. Jer ako ste imali do sada oko 54 milijuna kuna prihoda a sada vam je na kapaljku povećano samo 10% znači skoro 60 onda se postavlja pitanje kako vi možete funkcionirati u budućnosti. Po mom mišljenju, to nije dovoljno. I kada vidimo kako se u ovom proračunu za prošlu godinu šakom i kapom dijelilo okolo, pa evo ovdje pogledajmo preko Markova trga, preko Markove crkve, samo je proračun Vlade u protekle 2 godine više nego udvostručen. Zašto? Pa da premijer Plenković može voditi PR politiku, jer njemu politiku vode PR-ovci, kod njega su ekonomski pokazatelji uvijek dobri. Ako je izvoz pao u odnosu na prošli mjesec onda oni imaju zadatak da nađu mjesec koji je bio loš pa kažu povećan je u odnosu na onaj mjesec, znate. E sad da se vratim Državnom uredu za reviziju. Zbog ograničenog iznosa financijskih sredstava, proračuna kojim raspolažete, jednostavno i nedovoljnih plaća koliko god netko govorio da su možda takve i takve, vi jednostavno jeste i biti ćete suočeni sa fluktuacijom radne snage a netko je prije mene ovdje govorio da je i dobna struktura u Državnom uredu za reviziju nije, ajmo Treba vam mlađih ljudi jer izgradnja i obrazovanje početnika traje dugo jer je riječ o sofisticirano i visoko zahtjevnim i odgovornim poslovima a danas mladi ljudi baš i ne vole znači znači ajmo tako reći, ne svi već jedan dio njih ne žele prihvaćati za malu plaću velike odgovornosti. Što je ovdje još važno za reći? Ovdje je važno reći da ipak nekoga raduje ova činjenica da vi nemate na raspolaganju resurse koje trebate od financija, prostora itd.. Koje su to skupine? Pa to su klijentelističke, korumpirane skupine koje bi najviše željele da vi nikad tamo ne dolazite, da se može raditi što se hoće i u tom smislu sam siguran, nije to slučajno, pazite, DORH, Državni ured za reviziju, porezna uprava, pa to su, to moraju biti stupovi institucija svake zemlje. E onda ćemo doći ako one posluju, imaju resurse koje trebaju, onda se u toj zemlji drugačije radi, onda se iz nje ne bježi, ne iseljava, onda je puno toga transparentnije, da ne kažem sve, ali mi nismo u takvoj situaciji. I nije slučajno da je politika ove i prethodnih Vlada upravo bila ta da na kapaljku tim institucijama među kojima je vaša daje resurse, odnosno kontrolira je, oni žele sve kontrolirati. Oni žele apsolutno sve kontrolirati. Kada govorimo o hrvatskom, znači o Državnom uredu za reviziju, ne mogu ne osvrnuti se na situaciju od prije jedno 2 tjedna u ovom Saboru kada je Ministarstvo financija, odnosno Vlada, oni su rekli da su oni predložili a ja ne vjerujem, ja mislim da je to predložila HNB sama je sebi prilagodila i predložila novi Zakon o državnoj reviziji. Ja sam o tome govorio puno, naravno takvi komentari ne dolaze u medije jer se kontroliraju, mene se kontrolira, počev od javne televizije pa sada razumijem građane koji traže i žele ne plaćati pretplatu jer i ovdje je totalna cenzura, potpuna cenzura i to je zaista nešto što je žalosno i to moramo promijeniti. U čemu je problem promjene Zakona o državnoj reviziji, a vezan za mogućnost revidiranja nadzora rada HNB-a? Problem je u tome što je po mom dubokom uvjerenju kao stručnjaka ekonomiste, ne samo političara da je tim zakonom, upravo ovim zakonom da je degradiran Državni ured za reviziju za kojeg se u jednom članku u tom zakonu kaže da je vrhovna revizorska institucija u ovoj zemlji što sigurno je, ali molim vas, tamo se kaže otprilike ovako da građani bolje razumiju, vi iz državne revizije kada dođete u Narodnu banku moći ćete kontrolirati samo koliko su potrošili papira, koliko imaju automobila, zgrada i ništa drugo ne možete tamo kontrolirati. Odnosno decidirano se kaže HNB koristiti koristiti će komercijalnu reviziju koju ona plaća, znate, a vi iz državne revizije neće moći revidirati i baviti se onim što su oni tamo radili. Znači gospodo, ovo je, dragi građani vama se obraćam, jer kad budu sljedeći izbori trebate prepoznati što tko radi na političkoj sceni i vidite. Ali zašto su, zašto je HDZ sa partnerima ovim trgovačkim promijenio ovaj zakon? Pa zato rekli su, pa daj više tog Lovrinovića i ovih iz Živog zida, šta ja ajmo mi biti lukavi pa da mi preuzmemo inicijativu jer oni traže da Državna revizija stalno uđe u HNB, ajmo mi preuzeti tu inicijativu i oni su preuzeli inicijativu i evo kakav su prijedlog zakona napravili i oni su ga usvojili, vidite. Ali poštovani građani, kao što sam vam objasnio, ovo je samo mazanje očiju. Dakle, po prvi put se je dogodilo da je Državna revizija, ovim zakonom degradirana i ima još nešto što vam nisu objasnili. Državna reviziji se ovom zakonu sprema slijedeće, da će i nju netko revidirati, a to je otprilike ovako, u zakonu piše, izabrati će nekoliko recimo revizora s tržišta, to će netko platiti, pa da provjere kako radi Državni ured za reviziju. To je otprilike, kao kada bismo mi danas, odlučili da Ustavni sud, kažemo i vas će netko nadgledati, nema veze što ste Ustavni sud, pa naći ćemo mi nekoliko sudaca, to ćemo platiti, ali da oni podnesu izvještaj kako vi radite. E vidite, ne možemo više ovako, ovo je, oprostite mi na izrazu, ali ovo je zaista, palo na najnižu razinu, ovo je dno dna, ovo je igranje sa demokracijom i zato će stranka Promijenimo Hrvatsku, kada preuzme odgovornost za vođenje države, zajedno sa drugim partnerima nakon izbora, jedna od ključnih stvari koje ćemo napraviti, promjene Zakona o HNB-a ponovno ćemo vratiti dignitet Državnom uredu za reviziju i drugim strukama, znači poreznoj upravi i DORH-u i tada će institucije raditi ono što treba, ali s daleko više resursa koji su im potrebni nego što je bilo do sada. Dosta je glumljena demokracije u ovoj zemlji, dosta je klijentizma, Hrvatska propada zbog toga i konačno treba reći, da ovaj put imate za koga u Saboru i glasati i vidite da pokrećemo i otvaramo prave teme o kojima prije se nije smjelo razgovarati u ovom Saboru. I evo, još jednom jednom poručujem vam, da ćemo podržati ovo izvješće i nadam se da ćete i dalje uspješno funkcionirati, unatoč svim ograničenjima, koje su vam oni priredili. Hvala na vaše izlaganje imamo replike, prva je kolegice Juričev, izvolite. Državnog ureda za reviziju, mi tu imamo podatke, da je planirani rashodi za 2018.s u bili 61 milijun 393 tisuće, a ostvareno je 56 milijuna 321 tisuća, što pokazuje da su ostvarili uštedu ili manje rashoda nego što je to planirano u iznosu većem od 5 milijuna kn. A kada to usporedimo sa onim što se je planirano u narednoj godini, znači dodatnih 6 milijuna i 608 tisuća kuna, više se je planira izdvojiti za rad ovog državnog ureda, nego što je to u 2018. g. pa pretpostavljam da je tako kako vi govorite, da bi podaci bili nešto drugačiji.

Nešto će porati, ali to opet neće biti ono što je bilo. Prema tome, vi ste, kao vladajuća koalicija, povećali rashode proračuna za 4,5 milijardi i pojeo vuk magare, a to niste nikome objasnili zašto se povećali. Prema tome, ovaj način ponašanja, gdje oni nisu htjeli potrošiti, pa to je samo znak, otprilike ovo ne znamo što nas čeka, pa mogu nas sljedeće godine smanjiti itd. Dakle, jednostavno, ne znam što bi rekao na sve ono što se čini, u tom smislu, jednostavno raduje kao u zdravstvu, predanost liječnika i u takvom slučaju ovih ovdje ljudi i njihovih suradnika, oni drže taj sustav, više zbog svoje savjesti. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sljedeća replika, kolegice Perić, izvolite. Hvala. Poštovani kolega, novim zakonom je predviđeno, da visinu sredstava i plan za sljedeću godinu, odnosno, za izmjene i dopune proračuna, da donosi Odbor za financije, odnosno, predlaže, odnosno, predlaže Odbor za financije, kako bi upravo, ovaj Državni ured za reviziju dobio što više sredstava. Ja se nadam da ćete onda vi aktivno u tome sudjelovati i da ćete podržavati sve ono što činimo, da bi upravo ovaj Državni ured za reviziju dobio što više sredstava, da bi zaposlio, upravo više revizora kojih itekako nedostaje jer oni to sa svojim radom, itekako zaslužuju, prema tome, evo, ja se nadam da ćete biti prisutni onda na sjednicama odbora. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. vi ste predsjednica Odbora za financije i državni proračun, nažalost, građani ne znaju kako funkcionira taj odbor, šteta da se ne prenosi uživo na televiziji, ja sam član tog odbora i tu uvijek, radi glasačka mašina. Možemo mi govoriti ovo i ono, međutim, dignute ruke u zrak odlučuju o onome što treba. Vi ste donijeli odluku i naprosto onemogućili na potpise 34 zastupnika ovdje u saboru koje sam ja inicirao a se pozove guverner HNB-a na javno saslušanje ovdje, vi ste meni odgovorili one neke, što se kaže, prilično nesuvisle odgovore i preuzeli sebi u nadležnost da jednostavno dopuštate što može što ne može, evo kakvim se vi stvarima dakle, bavite. Ja podržavam ove ljude ovu instituciju, ali vaš način rada, ne. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i posljednja replika, kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. Gospodine Lovrinović, ne znam kako tumačite, jednu situaciju, koja je za mene gotovo pa nevjerojatna da jedan načelnik iz HDZ-a iz HDZ-a proglašava političkim progonom, kada ga ured za, Državni ured za reviziju upozorava na to da radi nezakonito i na kraju završi sa prijavama nadležnim institucijama i na taj način negira uopće uopće zakone RH, a sa druge strane ne vidimo niti jednu reakciju ovdje od zastupnika HDZ-a koji bi rekli da taj čovjek ne zaslužuje uopće biti član jedne stranke, primjerice da se netko u SDP-u na taj način ponaša, vidjeli smo na koji način je taj čovjek radio i da proziva se na politički pritisak Ureda za reviziju, da se radi o takvim nepravilnostima, vjerujte mi da bi se mi od njega ogradili odmah i da on ne bi bio član SDP-a. Hvala vam lijepa. **Hajdaš Dončić, Pa vidite, kolega Maras, zakon u Hrvatskoj nije isto za sve. U pravilu .../Govornik se ne razumije./... ova vladajuća koalicija kaže pa zakon je za njih, za sve ostale, za nas koji smo u toj koaliciji odnosno ne za mene jer nisam, ja sam u oporbi, dakle za nas vrijedi, za njih ne mora. Pa vidite po svaki tjedan dana neka afera izađe na vidjelo, ovaj njega pusti, prema tome, ne može Hrvatska da skratim odgovor, mi više ne možemo, davno više ne možemo ovako, mi jednostavno trebamo tu političku pljevu ispuhat sa tržišta i Hrvatsku uvesti u novo razdoblje optimizma, pravde i zakona koji vrijedi za sve i u razdoblje gdje čovjek moći će ovdje pošteno raditi i od toga solidno zarađivati i da prestane iseljavanje iz naše zemlje. Prije svega znači pravosuđe i borba protiv korupcije. **Hajdaš Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, slijedeća je kolegica Grozdana Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa evo, kao što je danas tema, posao Državne revizije sveobuhvatan, ogroman, velik, obuhvaća jako velik broj subjekata osim toga zakon je nametnuo odnosno novi standardi i pojedine nove uvjete odnosno nova izvješća kojima oni moraju davati davati zapravo kompletno pregled poslovanja pojedinih ministarstva, državnog proračuna u cijelosti, isto tako trgovačkih društava u vlasništvu države odnosno jedinica lokalne samouprave a isto tako veliki broj općina, gradova i korištenja fondova. Jako je važno da se o tome raspravlja u ovom Visokom domu i samo bi se nadovezala na ono što kolega Lovrinović proziva cijeli dan a to je da se nema prilike govoriti u ovom Visokom domu o nekim stvarima što je netočno. Moj odgovor koji je bio njemu vezano za izvješće HNB-a a to je polugodišnje izvješće za 2018. g. je zapravo dokumenat o kojemu se raspravlja na između ostaloga na sjednicama Odbora za financije i jednako kao što se raspravlja i o izvješću Državnog ureda za reviziju i svih ostalih subjekata i svih ostalih važnih jedinica koje su sastavnica i ovog društva i ove države. kada se dolazi na Odbor za financije, onda se ima priliku govoriti o izvješćima, pitati o svemu, propitivati ali tamo javnost očito nije dovoljno uključena što je zapravo najveći problem nekih nekih kolega kao što je u ovom slučaju pa se onda na taj način želi skrenuti pozornost, puno veća pozornost je na samom odboru se događa. Ali evo, ono što valja reći da Državni ured za reviziju je i ovom prilikom a imali smo veliki dnevni red, revidirao je između ostalog korisnike državnog proračuna, lokalne jedinice, dakle gradove i općine, političke stranke, reviziju učinkovitosti dodjeljivanja tekućih donacija iz proračuna jedinica jedinica lokalne samouprave, isto tako revizija učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima a čeka nas i između ostalog i revizija Crvenog križa. Kroz izvješće o samom radu Državnog ureda za reviziju, vrlo lijepo govori i vrlo lijepo se da iščitati u samom obuhvatu što su sve revidirali, što su sve pronašli pa bi se ja osvrnula evo na nekoliko činjenica koje su za mene s obzirom da dolazim iz lokalne jedinice, vrlo važne. U ovom izvješću je to bilo 60 općina i 11 gradova i u 2017. to je ukupni prihodi tih jedinica su bili negdje oko 986 milijuna kuna što u odnosu na ukupne prihode i kad pogledamo u odnosu na državni proračun, nije veliki iznos, međutim to je život koji zapravo daje presjek našeg društva i jako je važno kako te jedinice funkcioniraju. Vidljivo je da je od njih 35 jedinica imalo višak sredstava, dok isto tako kad pogledamo 35 ih je imalo bezuvjetnih mišljenja dok je 34 bilo uvjetnih mišljenja i 2 nepovoljna mišljenja. Jako je važno da se taj omjer povećava u korist bezuvjetnih mišljenja, dakle jako je važno na preporuke koje Državni ured za reviziju i stručni ljudi koji to rade, da što više zapravo komuniciramo, da što više iščitavamo sve ono koje su nepravilnosti i gdje se može postići puno bolji rezultat. Ono što treba naglasiti da u tim jedinicama postoje jako velika potraživanja to su veliki problemi i sama naplata tih potraživanja, pa kad usporedimo u odnosu na ukupne prihode koje oni imaju dakle veliki dio potraživanja odnosi se upravo na komunalne doprinose, na komunalnu naknadu. Postoje problemi isto tako kod stečajnih postupaka, a i u samoj reviziji koja je napravljena u odnosu na državni proračun i ministarstva vidi se da zapravo nemamo niti možda niti jedan učinkovit način i nekad prave instrumente za otpis tih potraživanja odnosno treba tu puno više poraditi na način kako, kako pravovremeno, kako na kvalitetan način napraviti postupak, ali isto tako sva ona koja su nenaplativa da se može regularno i transparentno zapravo iščistiti iz bilanci gradova gradova i općina koje to nisu napravili, a toga ima i u kažem i kod ministarstava. Isto tako ono što valja reći da je npr. od 85 preporuka koje je dato kod gradova 54 je preporuke npr. su napravljene i provedene, a kod općina od 529 je napravljeno i provedeno 321 što je vrlo visoki broj i to je važno da se te preporuke i poštuju i provode pravovremeno u onim zakonskim rokovima kako je to predviđeno. Kada pogledamo u odnosu na to da kod novih standarda, da Državni ured za reviziju daje 2 mišljenja, a to je za financijski izvještaje i za usklađenost poslovanja onda je jako važno reći isto tako da recimo kad pogledate reviziju državnog proračuna korisnika državnog proračuna, a to je 20 ministarstava i 3 zavoda, od ukupno 108 milijardi kuna koje su bile obuhvaćene ovaj tom revizijom, preko 60 milijardi kuna se odnosi upravo na

dobra odnosno neko bezuvjetno, neko uvjetno mišljenje, ali možemo reći da tu je zapravo srž problema i vrlo visoka sredstva koja odlaze upravo za tu namjenu. Isto tako jedna od preporuka je da i Ministarstvo financija pronađe način kako aktivnije normativno urediti prijeboj međusobnih potraživanja i obveza, što ja pretpostavljam da je u samoj cjelokupnoj analizi zaista potrebno i te kako o tome voditi računa, da upravo unutarnji dug i sve ono što se može na bilo koji način prebiti da to bude što prije izrealizirano kako bi zapravo imali što čišću situaciju u našim knjigama, jer ono na što upozorava isto tako sam Državni ured za reviziju bitno je da se i donesu pravilnici kojim će se određene, određene usluge odnosno određene aktivnosti provoditi na način da, pa i na kraju krajeva i cijene koje se reguliraju u odnosu na to da je HZZO zasebno, dakle u odnosu na one usluge koje plaća Ministarstvo zdravstva

što ste, čime ste se bavili. Kolegica umjesto da se fokusirala na temu, državna revizija izvještaj ona je 3 minute posvetila meni, što ja trebam raditi, što sam ja mislio itd., pa

što mislite o tome da li gospodin koji se zove Siniša Pavlović, načelnik općine Kloštar Podravski nakon ocjene revizije nepovoljno o njegovom radu, o očitim malverzacijama i nekorektnosti u radu sa i dokumentacijom, putnim nalozima, gotovinom itd., itd., koji nakon toga izjavljuje javno da se radi o političkom progonu državne revizije prema njemu, šta mislite da li taj HDZ-ovac načelnik općine Kloštar Podravski zaslužuje da bude član HDZ-a? Hvala vam lijepo. **Hajdaš Dončić, Prvenstveno ako je na taj način ocjenjen bilo tko, takva osoba mora odgovarati za svoje postupke i mora imati obvezu i moralnu, a osim toga i kaznenu. Da li on treba ostati član stranke ili ne to u svakom slučaju će odlučiti naš predsjednik stranke, a ne ja, ali u svakom slučaju za sve ono što ne radi, što nije napravio kako treba i moralno i materijalno bi trebao sam ponuditi ostavku i otići sa te dužnosti.

gdje je izjavila da u demokratskoj Hrvatskoj gdje stranke imaju uređene statute i poslovnike nije važno da li poštujete zakone, statut i Poslovnik nego šta kaže predsjednik stranke Andrej Plenković. Znači nije važno ukoliko je ovaj gospodin Pavlović napravio kazneno djelo, ukoliko Andrej Plenković kaže da ostaje u HDZ-u, on ostaje. I to je ja mislim zaslužuje povredu Poslovnika. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala lijepa, poslovnik Pa evo ja bih se isto na 238. pozvala, ja sam to rekla na način uvjetno, dakle postoje i statuti i postoje povjerenstva koja su za to nadležno, sud časti i sve ostalo unutar naše stranke koji

Znate šta, ja vas molim nemojte zlorabiti institut povrede Poslovnika. Imam još jednu povredu Poslovnika, ali nema smisla, .../Govornik se ne razumije./.... **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Mislim da je bitno i zbog demokracije u Hrvatskoj i ljudi koji nas ovdje gledaju. Znači ne može predsjednik Andrej Plenković HDZ-a biti važniji od pozitivnih zakonskih propisa u RH. I sa te strane bilo bi normalno da ste vi ovdje rekli bez obzira šta misli predsjednik HDZ-a Andrej Plenković taj kolega ne može biti član stranke jer je prekršio vrlo vjerojatno mnogo zakonskih propisa.

Slušaju kolegice Perić, čitav dan izlaganja o reviziji, ja bih rekao, to je jedna institucija za koju možemo reći da rijetko dobro radi svoj posao. I svi su vas pohvalili u ovoj sabornici koliko sam ja otprilike vidio. Međutim jedna stvar me zanima, znamo da nije takva, vi kada ste sve ovo donijeli, ove kontrole ali da li DORH, povratno vam vrati da vi znate ako ste nešto poslali u DORH da li je DORH odradio svoj posao? To je pitanje što bih želio čuti da DORH jednostavno vrati povratno vama šta su odradili za one nepravilne i da mi u Saboru znamo i o tome nešto reći. Eto hvala. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro, replika je vjerojatno vama upućena, izvolite. Ja znam proceduru kako se radi i na koji način Državni ured za reviziju je u obvezi dostaviti sve nepravilnosti i sva izvješća prema državnom odvjetništvu. Prema tome, državno odvjetništvo upućuje onda institucije koje to rade izvide, utvrđuju se propusti koji su napravljeni i za to se izriču kazne, bilo prekršajne, bilo bilo kaznene, dakle postoji procedura ali ih ne može to dati Državni ured za reviziju nego bi to onda mi morali propitivati kada je izvješće državnog odvjetništva o tome da onda pitamo što se dogodilo u konkretnim slučajevima. Hvala. Prije posljednje replike pozdraviti ćemo učenice i učenike Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb, dobro došli u Sabor. Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolegice Perić, rekli ste komunikacija da treba biti puno bolja, ja mislim da Ured državne revizije ima dobru komunikaciju poglavito sa Saborom svake godine daje svoje izvješće, međutim činjenica je da i dalje, znači primjer, upozoravaju i ja ću ponavljati to uvijek, upozoravaju da za brodogradnju, naša brodogradilišta su dala sredstva, ogromna u milijardama koja nisu korištena namjenski i 5 godina ništa nije poduzeto a mi o tome raspravljamo. Također, evo vidite, operativni program konkurentnost i kohezije, na dnu EU, 70% sredstava nismo povukli. I onda znači treba ukinuti Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova jer ministrica nije odradila ništa, to vidite u ovome ovdje znači u zaključku. Znači mi ne poštujemo ovo što revizija odradi nego naprotiv mi radimo protivno ovog što revizija. Ali to je vidljivo iz svega i po pitanju zdravstva, lokalne samouprave

itekako i jedinice lokalne samouprave i ministarstva i svi ostali itekako drže i poštuju sve one preporuke koje Državni ured za reviziju daje. A da se nije napravilo ništa ja ne bih to rekla kada pogledate u odnosu na prethodno razdoblje i financijsku perspektivu koja je bila do sada. Prema tome o tome govore brojke. A da li možemo još bolje, to je nešto što u svakom slučaju treba o tome promišljati. Što se tiče pojedinačnih slučajeva kao brodogradnja i isto tako trebale su i do sada i sve Vlade o tome itekako misliti i kada su se davala velika jamstva u prethodnom periodu. **Hajdaš Dončić, Siniša Pa kolegica je, uvaženi predsjedniče povrijedila 238. Poslovnik jer je rekla da ja imam nekakvo mišljenje, ne ovo je mišljenje revizije, ja sam pročitao što se tiče konkurentnosti, znači operativnog programa konkurentnosti i kohezija. mi smo na dnu u RH i oko 70% nismo povukli sredstava koji su nama predviđeni do 2023. Što znači nije to moj stav nego zaključak znači državne revizije koju vi hvalite. Da, Poslovnik nije prihvaćen i molim vas, dakle, sad do kraja zasjedanja, što se tiče mene, počet ću davati opomene, sada…/Govornik se ne čuje/…dalje, izvolite kolega Stazić. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa osvrnut ću se na izvješće Državne revizije koje se tiče Crvenoga križa, ona je s jedne strane, kako dosta opsežno, a s druge strane je nejasno i maglovito. Govorite većina društava Crvenog križa nije ustrojila knjigu, šta znači većina, koja to, pa onda utvrđeno je da većina društava Crvenog križa nije u poslovnim knjigama evidentirala prikupljenu i raspoređenu humanitarnu pomoć, pa pojedina društva Crvenog križa nisu evidentirala prihode, pa pojedina društva Crvenog križa nisu popunila upitnike. Nisam nigdje vidio da uz ovakvu općenitost, nisam nigdje vidio da ste evidentirali, da ste ustanovili jednu očitu zloupotrebu od strane Crvenog križa Zagreba koji je dao šator, onaj čuvani šator koji je preko godinu dana bio u političke svrhe. Ja ne vidim ovdje u popisanim djelatnostima kojima se Crveni križ treba baviti, a tu ste ih naveli, da igdje stoji da mora potpomagati neku političku stranku i sudjelovati u agitaciji. Svi su vidjeli, svi su znali čemu taj šator služi, na njemu je i pisalo „Oba su pala, obadva će pasti“, a mislilo se, naravno, na premijera Milanovića i predsjednika Josipovića. Znači, Crveni križ direktno se uključuje u političku kampanju na najdirektniji mogući način, dajući jednoj protestnoj skupini koja ima politički cilj evidentan i koja se maknula onda kad su taj svoj politički cilj ostvarili, direktan politički cilj, a vi u reviziji djelovanja Crvenoga križa, vama to nije bitno, a ja mislim da je se Crveni križ time osramotio, da se osramotio, da je izigrao na najgori mogući način svoju osnovnu djelatnost, jedna humanitarna udruga, jedna plemenita udruga koja mora pomagati onima kojima treba pomoć, a ne onima, pomagati onima koji bi htjeli na vlast jer trenutno nisu na vlasti. Reći ću sad nešto, ne o crvenome, nego o crnome križu, nije to vaša krivnja, ali se pitamo ovdje zašto ne postoji revizija Katoličke crkve? Crveni križ raspolaže sredstvima 150 milijuna 150 milijuna, gotovo 160 milijuna kuna, a Katolička crkva dobiva od države 600 milijuna kuna, a od jedinica lokalne samouprave još 400, pa ima preko milijardu kuna javnoga novca. Vi ćete reći ne možemo revidirat Katoličku crkvu jer su takvi Vatikanski ugovori, pa nismo ih mi potpisivali, HS je za njih kriv, HS je za njih kriv. Ali tim javnim novcem, taj javni novac ne kontrolira apsolutno nitko, a trebala bi ga po mom dubokom uvjerenju kontrolirati Državna revizija. Tim novcem se plaća 2577 vjeroučitelja u osnovnim školama i još 585 u srednjim školama, a da država nema nikakav utjecaj na to tko će biti ti vjeroučitelji, njih bira Katolička crkva, a plaćaju se javnim novcem koji Državna revizija kontrolira u zadnjoj jedinici lokalne samouprave, u onoj najmanjoj. Ti vjeroučitelji u nastavnim svojim programima se uče djecu kako su za Holokaust krivi ateisti i to se plaća javnim novcem koji nitko ne kontrolira. A mene bi zanimalo npr. koliko je koštala prošlogodišnja misa na Bleiburgu, misa za ustaše? I tu reviziju djelovanja Katoličke crkve mi moramo čuti, mi moramo čuti od crkve u Koruškoj jer je to jedina ta rečenice bila revizijska, e pa nećete više, nećete više tu držati mise za ustaše, to nećete raditi i prema tome, maknite se od nas što je moguće dalje. Zbog govora mržnje je jedan od vjeroučitelja dobio optužnicu, a plaća ga se javnim novcem. Prema tome, evo, ja apeliram da se uz Crveni križ koji se revidira, čije se djelovanje revidira, bilo bi mi draže da je malo preciznije revidirano, da se konačno uvede i revizija crnoga križa, jer troši puno više državnoga novca i jer ne podiže samo šatore u političku svrhu, crkva i agitira, agitira, nego provodi agitaciju, direktnu agitaciju za i povijesni revizionizam i podržava jedan propali ustaški režim koji se gadi cijelome naprednome svijetu. Hvala. Pet replika, ali imamo prvo jednu povredu Poslovnika. Izvolite kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedavajući, kolega Stazić je ovdje ako se ne varam izgovorio čak i crni križ, ako se ne varam. Kolega Staziću znači povrijedili ste članak 238. to što vi mrzite Katoličku crkvu i sve ono što je s njom povezano to je vaš problem, znači to je vaš problem. Nemojte trovat javni prostro i nemojte trovati Hrvatski državni sabor sa svojom mržnjom, ja vas molim. A vi kao predsjedavajući molim da u izrečete opomenu zbog njegovoga govora mržnje. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro, sad krećemo dalje sa replikama, prvi je kolega Furio Radin, izvolite. Hvala lijepo, uz dužno poštovanje kolega Stazić, ali Crveni križ nije izgubio niti, odnosit ću se na lakši dio vašeg govora, na crveni križ crveni križ nije niti malo izgubio dostojanstvo zato što je bio prisutan na nekim manifestacijama s kojima se ni ja ni vi ne slažemo. Vi znate bolje od mene da se Crveni križ nalazi u događajima koji su i puno teži od tih manifestacija, ti događaji se zovu ratovi, zato je i izmišljen Crveni križ, a u tim ratovima koji put mi se ne slažemo niti s jednom stranom, a oni su tamo iz humanitarnih razloga. Zato odvojimo te dvije stvari, tamo gdje postoji mogućnost da Crveni križ smanjuje moguće ljudske štete bilo koje manifestacije tamo je Crvenom križu mjesto, ja jako poštujem Crveni križ, a vjerujem i vi. **Hajdaš (SDP)** Ja poštujem Crveni križ u humanitarnoj djelatnosti i on treba biti prisuta u ratovima i pomagati onima koji stradaju u tim ratovima, da to mu je svrha. Ali nije njegova svrha uključivati se u političku borbu. I kada to napravi, kada to napravi ona je osramotio sebe, žao mi je, žao mi je. Gledajte jedno je politički rat, a drugo je politička agitacija u svrhu osvajanja vlasti, to nema nikakve veze jedno s drugim. A tu je Crveni križ pomagao jednoj strani direktno u borbi za vlast. Kolega Staziću vi biste vjerojatno htjeli da ja budem crveni srp i čekić, nažalost vašu nažalost to je ipak Crveni križ. Ali ovdje je fantastično kolika je vaša mržnja prema svemu onome što ima ikakvu vezu sa crkvom, ikakvu vezu sa domoljubljem, pa vi ne možete evo i po drugi put skriti vašu mržnju prema onima koji su pobijeni na Blajburškom polju, a zapravo indirektno veličate sve one kolače i zločince koji su radi smaknuća nevinih ljudi na Blajburškom polju. I mene zanima kakve sve to veze ima sa državnom revizijom i kako ste vi uspjeli tu svoju mržnju prema Katoličkoj crkvi uspjeli, znači i ovaj zakon koji s tim nema nikakve veze uplesti samo da biste još jedanputa rekli ja mrzim Katoličku crkvu, ja likujem nad žrtvom hrvatskog naroda na Blajburškom polju. Nenad (SDP)** Ali baš ništa od ovoga što ste izgovorili nije točno, ali baš ništa. To što se događa na Blajburškom polju i to obilježavanje o tom vam je rekla crkva u Koruškoj. Crkva Katolička u Koruškoj, ne Nenad Stazić, nego Katolička crkva u Koruškoj je rekla da neće dopustiti tu manifestaciju veličanja ustaštva, to vam je ona poručila. Drago mi je da je to smogla snage napraviti crkva u Koruškoj, a ne Hrvatski sabor a bio sam kad sam bio podpredsjednik sabora sam predložio da ne budemo pokrovitelji toga, ali eto crkva u Koruškoj se sa mnom složila, nažalost ne slaže se s vama, ali to je vaš problem, pa ja s tim nemam nikakve veze, dajte malo poslušajte biskupe u Koruškoj možda će vam neke stvari biti jasnije, ako uspijete to shvatiti uopće. Slijedeća replika kolega Felak. ono što je već i rečeno duboku mržnju prema svemu onome što nije po nekakvom vašem uzusu kako bi svijet u Hrvatskoj trebao izgledati, kako je izgledao 45 godina kad su vaši komunisti bili na vlasti. klasični relikt tog vremena, klasični produkt to vremena koji ne može pojmiti niti dopustiti da se bilo šta drugačije radi. Na svu sreću došlo je vrijeme demokracije gdje se stvari mogu radi drukčije. Reći da je misa na Blajburškom polju misa ustaška misa ili misa za ustaše je jedna velika laž, to je misa u spomen na sve one žrtve koje su stradale nakon završetka II. svjetskog rata koje su saveznička vojska predala partizanima, a oni su iz nemilosrdno poubijali, što na Bleiburgu, što na križnim putevima koji su nastali nakon toga i služi se u spomen na sve te žrtve, a gdje je …/Upadica: Hvala./… velika većina su bili civili …/Upadica: Hvala vam./… a ne vojnici. Ne znam o kojim mojim komunistima govorite, kad ja nikad nisam bio pripadnik te partije. Za vas ne znam, najveći dio HDZ-ovaca je bio u toj partiji, za razliku od mene. O misi na Bleiburgu sam vam već rekao, što o tome misli Katolička crkva i to vjerojatno po naputku Pape Franje. I ona izjava Bozanićeva od prije 10, 15 dana je vjerojatno po naputku vrhovnog potifeksa, jer ju do sada nije imao potrebe izgovoriti. Ali dosada ni biskup u Klagenfurtu nije imao potrebe to zabraniti, ali eto imamo jednog Papu na kojeg možemo biti ponosni i biti sretni da ga je Katolička crkva izabrala i da ju vodi na taj ispravan način. Vi biste ju vjerojatno odveli tko zna gdje. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Sljedeća replika kolega Culej, izvolite. Pa kolega Staziću, šator je opravdao svoju svrhu, oba su pala, a i hvala Bogu što se i vi pali sa bicikla. Rekli ste, u jednoj svojoj raspravi da partizani nisu dovršili posao 45-e. Da su branitelji dovršili posao 95-e, šator im ne bi bio potreban. A hvala šatoru što sam se ja našao ovdje, ako je na jednom postotku, što sam došao ovdje da vam mogu reći u lice što vas ide, sram vas bilo. Mrzitelju svega što je hrvatsko. Vi ste stroj za vrijeđanje Hrvata. Otkad sam došao u ovaj Sabor, vi niste jednom riječju pohvalili ni Crkvu niti hrvatski narod. Samo iz jednog razloga. Što i sami znate, a i ja znam odakle dolazite.

a tu mi izražavamo naše mišljenje, je li da? Kolega Stazić izražava svoje mišljenje, a vi vaše mišljenje. A nisam čuo ništa uvredljivo nego sam čuo samo mišljenje, ja mislim da je zaslužio opomenu, ja mislim, a to vi odlučite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Molim vas da ubuduće, dakle se ne spuštate na osobni nivo rasprave i da prebacite se s teme na općenito što ste pričali. Izvolite, odgovor na repliku. Slušajte, Culej. Ja vama stvarno nisam kriv što ste vi Stevo, a ne Stjepan. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro, molim vas. Evo, ajde, molim vas. Molim vas, zadnja replika, kolega Mišić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Staziću, sramite se ovog vašeg govora kojeg govorite u Saboru. Kako vas nije stid to govoriti poslije 200 tisuća ljudi ubijenih na Bleiburgu? Koliko puta ste ponovili ovdje protiv Crkve u Saboru, a mi smo 90% katolički narod. Vi ako mrzite Crkvu, vi imate na to pravo, ali nemate pravo predavanja držati u ovom Saboru. Druga stvar. Onaj zločinac koji je pobio tih 200 tisuća ljudi, vi ni malo nemate savjesti ni morala da kažete da je to zločin, već je to za vas bila potreba. I ovo što je ponovio Culej, u vašim daljnjim govorima je bilo mi nismo završili svoj posao. Vi ste završili sve što ste završili, nikada više nećete moći napraviti taj posao koji ste napravili, žalosno, ovih 200 tisuća. Kako vas nije stid u ovom Saboru govoriti tako bezobrazno i tko vam to daje pravo? I koja to stranka vas stavlja uopće na listu takvog kao takvog čovjeka… **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Dobro, dobro. Rekao sam, nemojte osobno. Izvolite, odgovor na repliku. Govorim u Saboru ono što mislim. I ono što misle ljudi koji su glasali za mene i za moju stranku. Oni ne misle kao vi. Nikada me neće biti stid govoriti istinu. Nikada me neće biti stid govoriti da su ustaše bili zločinci i nikada me neće biti stid govoriti da oni koji podržavaju .../Upadica: Kolega Mišić./... nisu ništa

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Državne revizije. Znači mi smo na nekoj filmskoj traci redamo izvješća državne revizije. Prošle godine smo imali za 2017. Sada već imamo za 2018. dakle, nekakve desetine stranica, sve je to dosta dobro napisano, uredno, sustavno, tome se ne može naći neka veća zamjerka. Međutim, postavlja se pitanje, što smo mi sad s ovim državnim revizijama otkrili? Ja bih se usudio reći da smo otkrili toplu vodu jer na neki način je ovdje pobrojano sve ono što mi već i ovako i onako odavno znamo. Kaže se da su najgore javne nabave u gradu Zagrebu. Piše, da Zagrebački holding ne poštuje zakone. Piše se, ne znam, da se proračunski novac troši nenamjenski. Da ima zapošljavanja, koja su isto tako puna nepravilnosti. I što sad? Pa to znaju već i vrapci na grani. Za to, takve zaključke mi smo mogli doslovce zaustaviti prvog čovjeka na ulici, pitati ga i on bi vam to rekao i bez ovoga izvješća. To je opće poznata stvar. Sad, da li je u pitanju 10 ili 20 milijuna kuna, o tome se može raspravljati, ali je činjenica, dakle, da je ovo država prepuna nezakonitosti, nepravilnosti, mita, korupcije, nepotizma, stranačke i svake druge podobnosti. Ključno bi bilo, ustvari, vidjeti kakve su posljedice ovoga izvješća, odnosno kakva se rješenja nude da se stanje promijeni? Jer taman da je sad ovdje državna revizija došla i ne znam, otkrila kriminal od milijarde kuna, sasvim konkretno i vidljivo, da li bi oni koji su počinili te prekršaje bili kažnjeni? Ne bi. Kod nas se nikoga ne kažnjava za ništa. Kažnjavaju se jedino siromašni ljudi, ljudi bez stranačkih iskaznica a oni koji su doslovce pokrali milijarde ti se ne kažnjavaju i nikada se neće kazniti i s te strane, po meni raspravljati o ovom izvješću je na neki način promašeno. Evo nekoliko primjera odgovornosti u Hrvatskoj, bivši predsjednik ne znam HDZ-a i bivši predsjednik Vlade, Ivo Sanader je 2010. g. optužen za izvlačenje 70 milijuna kuna iz državnog proračuna preko tvrtke FIMA je li osuđen, nakon 9 godina? Nije. Utvrđeno je da je ne znam, izvučeno 15 milijuna kuna iz HEPA-a Diokija, je li osuđen? Nije. Oslobođen je. Utvrđeno je da je ne znam ukradeno 17 milijuna kn u aferi Planinska, ima li presude? Nema presude. Znači, postoje isključivo nepravomoćne presude ili postoje oslobađajuće presude, eventualno ako netko dobije neku kaznu, tada se mijenja za rad za opće dobro, gule se krumpiri, ne znam, šta, posjećuju se starački domovi itd. Vi kažete Zagrebački holding ne posluje pravilno, pa 2015. je podignuta optužnica, za ne znam štetu od 20 i nešto milijuna za slučaj Agram upravo u Gradu Zagrebu, čak je bio na par dana uhapšen gradonačelnik, jel donesena prvostupanjska presuda? Nije. Hoće li biti donesena, hoće, kada gradonačelnik bude pokojni. Isto ko što je ova Kristina Komšić pokojna, sada se donosi presuda, da je netko kriv što ju je napadao, kada ta presuda više nema nikakvoga smisla. U europskoj sudskoj praksi, prvostupanjske odluke trebaju biti donesene u roku nekoliko tjedana, bilo kakvo suđenje koje traje duže od 5 g. smatra se kršenjem ljudskih prava. Kod nas, niti nakon 5 g. uopće suđenje ne započne. Jeste pratili suđenje ne znam gospodinu Vidoševiću, 33 milijuna kuna je izvukao iz HGK, uhapšen je 2013. g. danas je 2019. ima li presude? Nema. Njegovi, suradnici, pokajnici, govorili su prije dva tjedana da su mu milijun eura donijeli na stol, na stol, u kešu. I kakva je sankcija? Takva sankcija da se g. Vidošević, isto ko g. Sanader, isto ko g. Bandić, sutra može kandidirati za predsjednika države, oni su potpuno nevini ljudi. Ja neka sada kažem, da su kriminalci, doći će mi tužba za klevetu. To se radi u našoj državi. Ali, kada je gđa. u Lici, u selu …/Govornik se ne razumije./… stara 84 godine pekla rakiju, a da joj rješenje o pečenju rakije nije bila pravomoćna, jer je trebalo pričekati 15 dana, od izdavanje dozvole da bude pravomoćna, tada joj je došla Porezna uprava na njezin kućni prag. Istog trenutka joj je oduzela rakiju i istog trenutka je na licu mjesta naplatila kaznu. E vidite koji us to kriteriji. To je trebalo napraviti, ne gđi. Kovačević nego je trebalo napraviti Sanaderu, Vidoševiću, Bandiću, Horvatinčiću i svim ovima ovoga čija suđenja gledamo u nedogled i nikada neće biti gotovo, to bi bila onda pravda jednaka za sve i to bi ustvari bila jedina moguće pravda. Sada opet evo prije 10 minuta, kaže g. Horvatinčić je osuđen, koliko mu je trajalo suđenje? 7 g. i jel ide u zatvor? Ne ide. Jel se ima pravo žaliti? Ima. Znači što se u biti promijenilo? Ništa. Oni i dalje će sve raditi, kao što je radio do sada, malo se baci prašina u oči, kao nešto smo sudili, nešto smo poduzeli, ali u biti, konkretno se ne mijenja ništa i zato građani padaju u opatiji. Građani padaju u očaj. Meni ljudi pišu, doslovce, iz dana u dan, g. Bunjac, na koji način da se odreknem hrvatskog državljanstva? Da se odreknem. Znači oni ne samo, da ne žele ovdje živjeti, da se žele odseliti, nego oni doslovce da se odreknu hrvatskog državljanstva i to je problem. I zato ovo vaše izvješće baš nikoga ne zanima, osim vas koji za to dobivate plaću i kojima je to u interesu itd. Pogledajte ovu sabornicu, 10 ljudi, ljudi koji imaju ne znam, bruto plaće 30 hiljada kuna, koji imaju cijeli niz beneficija, ne znam, plaćene režije, putne, stanove, itd. topli obrok ne zanimaju. Jer im je to sve skupa nebitno, jer znaju da mogu raditi što god hoće uopće vas se ne boje. Ne znaju ni kako se zovete, ja garantiram pola od njih. A vi biste trebali imati neki autoritet, vi biste mijenjati stanje u društvu, nažalost to Državna revizija ne može. Problem je na ovom Hrvatskom saboru, koji stvara zakonodavni okvir, da se nepravilnosti, nezakonitosti i sve one loše stvari koje sam nabrojao mogu nesmetano raditi. Jeste čitali kako gospodin Sanader, milijun i pol kuna je dao za avionske karte, za sebe i obitelj, sve je platio gotovinom. Kod nas se novci doslovce u vrećama nose s jednog kraja ulice na drugi. I to je ono što vi između ostaloga ne možete utvrditi, možda biste mogli da imate neke druge ovlasti i to je ono što svi hrvatski građani znaju i to je ono što je u biti ovu državu uništilo. Uništilo. Hrvatska gospodo zbog korupcije, danas, doslovno umire pred našim očima, a za tu korupciju, kriv je zna se tko, ona stranka koju je stvorila, a to je stranka koja drži jednu ruku na prsima, a drugu u našim džepovima. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo jednu repliku, kolega Lovrinović, izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala uvaženi kolega Bunjac, rekli ste pri kraju da je veliki problem u zakonima koje donosi ovaj HS i to djeluje frustrirajuće za sve. Pa evo, ja bi vas pitao, ovaj HS je prije jedno 10 dana, bili ste ovdje sa mnom, donio je Zakon o državnoj reviziji, ali to je, oni su prilagodili sebi, dakle, kako oni to vide, to, je li to po vašem mišljenju mazanje očiju kako bi vladajuća većina rekla evo sad će ić Državna revizija, a u stvari im je u zakonu dala ništa, nikakve instrumente, malte ne skoro da sam mogao popiti kavu, pa zašto se to radi, koga se tamo, štiti li se nekoga u toj narodnoj banci, vjerujete li vi da tamo sve štima i što mislite kad bi ovi ljudi iz Državne revizije došli da naprave kako treba posao, što bi oni mogli tamo sve skupa otkriti, što možemo očekivati od toga, evo, hvala. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepa uvaženi zastupniče Lovrinović, pa Državna revizija čak zna i utvrdila je recimo da je stanje u brodogradnji katastrofa, da su, vidimo, čitamo iz medija, znači, milijardu EUR-a je samo u Brodogradilište u Uljaniku ima dubiozu i šta će se poduzeti? Poduzet će se to da svaki hrvatski građanin mora dati 2.000,00 kn iz svog džepa da to sanira, eto to su vam dosezi nalaza Državne revizije. Izvolite hrvatski porezni obveznici platite nastalu štetu koju je napravio Zoran Milanović sa Ivanom Vrdoljakom, a dovršio ju Andrej Plenković sa Ivanom Vrdoljakom, to vam je to i možete vi sad koliko god hoćete utvrđivati dal je to 7, 8 ili 9 milijardi, dugove na kraju plaćamo svi mi. Hvala lijepo. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom, slijedeći je kolega Pernar, izvolite kolega Ivan Pernar. Uvaženi predsjedavajući, uvažene dame i gospodo iz Državne revizije, ja sam postavio pitanje vama slijedeće, kako je moguće da je Državna revizija dala pozitivno izvješće o financijskom poslovanju HDZ-a u vrijeme za koje DORH tvrdi da se stranka financirala i trošila novac mimo računa odnosno kad je postojala velika količina novca koji nije bio knjigovodstveno evidentiran, a koji je tadašnji tajnik predao DORH-u, kako je moguće da do današnjeg dana Državna revizija nije poduzela ništa po ovom pitanju? I zamislite koji sam odgovor dobio od vas, kaže ovako, da je propisano da revizija u smislu ovih zakona vrši ispitivanje dokumenata, isprava i izvješća, sustav unutarnje kontrole i unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka, te drugih evidencija radi utvrđivanja iskazuju li financijski izvještaji istiniti financijski položaj i rezultate financijskih aktivnosti u skladu s prihvaćanjem računovodstvenim načelima i računovodstvenim standardima. Znači, vi kažete ovako, gledajte mi ispitujemo dokumente koje nam oni daju, oni su nama napisali da sve štima, da su knjige, da je stanje u blagajni onakvo kakvo je i veli sve paše, sve paše, evo, imamo izvješće Državne revizije. Pazite dalje šta mi odgovarate, kažete da je sastavljeno izvješće o reviziji i da je poslovanje HDZ-a pozitivno ocijenjeno i od 2007. i 2008 i 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., ja ne sumnjam da će biti i 2018., ali ovo što vam hoću reć, pazite ovo, ovo je najluđa stvar iz vašeg izvješća, provjera i utvrđivanje činjenica u vezi s navodima iz podneska, nije u ovlasti Državnog ureda za reviziju, znači, vi uopće ne provjeravate, niti utvrđujete činjenice koje vam oni kažu, oni da su vam napisali da je, ne znam, da imaju tri majmuna u sefu, vi bi upisali imaju tri majmuna u sefu, nitko to ne bi išao provjeravat. Pazite sad dalje što mi vi odgovarate, u slučaju eventualno naknadnog utvrđenja da su podaci o financijskim izvještajima netočni, izvješće o reviziji ne poništava se. Znači, čak i da vi naknadno utvrdite da su vas sve lagali, izvješće Državne revizije je i dalje, kakvo, pozitivno, da li traži Državna revizija da itko tko je negativno odnosno tko je muljo u izvješću da odgovara, pa nema potrebe kad je izvješće o reviziji pozitivno. Idemo dalje, pazite ovo, državni revizor nema nikakvu obvezu provođenja bilo kakvih revizijskih postupaka u vezi s financijskim izvještajima nakon datuma izvješća o obavljenoj reviziji odnosno ne očekuje se provođenje dodatnih revizijskih postupaka po pitanjima u vezi s kojima prethodni postupci nisu doveli do zadovoljavajućih zaključaka. Znači, čak i da vi utvrdite da je bilo muljaža tj. da se zna da je bilo jednostavno vi nemate nikakvu obvezu, vi se time ne bavite. A slušajte dalje, pazite ovo, pazite ovo, kaže, provedbom navedenih aktivnosti, Državni ured za reviziju je u potpunosti izvršio svoje obveze u skladu s ovlastima. Evo vam, imate, sve je po zakonu, sve ste odlično napravili, čak se hvalite da vas drugi dobro ocjenjuju, država propada. Ali ono što je posebno meni bilo zanimljivo u vašem izvješću je kad ste napisali da vama nije jasno na koje eventualno vrijeme ili postupke se odnose upiti moji. Znači da jednostavno, ja ću vam to pročitati točno kako ste rekli, iz podneska mojeg nije razvidno na koju se poslovnu godinu odnose navodi, te iskazi rizničari iskaza stranke bivše šefice računovodstva i drugih svjedoka, o tome da je u blagajni političke stranke postojao novac koji nikada nije nigdje evidentiran. Znači, to što suđenje traje, što je postupak u tijeku, što svjedoci na televiziji govore što su radili da su nosili novac koji nije bio evidentiran itd., vama je to nepoznato, vi prvi put čujete za ovo što ja vama govorim, vi se čudite. Kaže, vi spominjete, g. Pernar nekakve iskaze blagajnika odnosno rizničara, iskaze iskaze knjigovođe, iskaze tajnika stranke. Vele g. Pernar, mi uopće ne znamo na koje vrijeme vi govorite, na koga se to uopće odnosi. To je, dame i gospodo, poslovanje Državnog ureda za reviziju. I vi očekujete da ćete dobiti pozitivno mišljenje od mene ili pretpostavljam zapravo da to ne očekujete, ali ovo kako vi radite reviziju, za mene bi vas trebalo, po mojem sudu sve zajedno smijeniti. Vas ovi milijuni ne zanimaju koji su isisani iz državnih poduzeća za koje postoje iskazi svjedoka, materijalni dokazi, na kraju krajeva novac. Vi kažete, revizija je obavljena, sve je uredno, papiri se pokapaju, a to što naknadno je utvrđeno nešto drugo, to vi očito ne vidite u tome problem. Hvala uvažene dame i gospodo. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Sljedeći je kolega Stjepan Čuraj. Nema ga, pa kolegica Sabina Glasovac. Nema. Sada je kolega Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni revizore sa suradnicama. Pa evo, mislim da ovaj drugi dio rasprave danas tokom dana zasigurno je otišao u potpuno krivom smjeru, na jednom dokumentu koji je potpuno u skladu sa svim onim dokumentima o kojima smo već raspravljali u toku ove godine i prošle godine jer Državnom uredu za reviziju rijetko kad se ima čak i pravo reći da su promašili, kao što im se sad pokušava sugerirati od jednog kolege koji je pronašao greške kod svih, samo nije kod sebe. A i njega je državna revizija primijetila i njegovu stranku i njegovo sjedenje na dvije stolice ili članstvo u nekoliko stranaka, muljanje sa 100 tisuća kuna i sve ostalo i naravno da je imao potrebu istresti se na ljude koji uredno rade svoj posao. Primijetili su ti ljudi, ne samo koji ovdje sjede, nego svih ovih 221 da u sustavu državne uprave, političkih stranaka, postoje propusti na koje uredno daju svoje primjedbe, daju svoje preporuke jer im je to jedini zadatak. Nije njihov zadatak da sude na licu mjesta, da izriču kazne na licu mjesta i da zatvaraju ljude, kao što to poneki saborski zastupnici ovdje priželjkuju. Jednostavno, nerazumijevanje onog što čitaju ili zločestoća s kojom nastupaju, ne bi li branili neke svoje pozicije. Izvješće revizije za 2018. godinu je dokaz rada državne revizije u 2018. g., svih ovih 300 ljudi koji su obišli mnoge institucije i sačinili vlastita mišljenja tj. mišljenja revizije koje su nam već kroz brojne akte dali na promatranje, a ovo je jedan sažetak o kojem vodimo raspravu danas, koje je u prvom dijelu zaista bila korektna i stručna, međutim, u drugom je evo, vidjeli smo, završila čak i na ustašama, partizanima, Bleiburgu, Crkvi, jednostavno, nemoguće je da oni ne pomiješaju sve to, ne bi li pronašli 5 minuta prostora za sebe i sve izvrijeđali, ukoliko nisu njima skloni. Vidjeli smo da i birači, ako ne glasaju za te i takve, budu izvrijeđani da ne znaju čitati, primijetiti ili da ne znaju ništa. Tako da, treba i takve rasprave odslušati, ali zasigurno ne uzeti uzeti kao nešto o čemu treba previše voditi brige. Jasno je revizija napisala što je promatrala u 2018. godini, kad se osvrtala na financijske dvije godine, 2016. i 2017. Prvo što su gledali je, financijska revizija, drugo, revizija učinkovitosti i treća, revizija usklađenosti. To je njihov posao i svaki lokalni čelnik, svaki čelnik tijela državne uprave zna da u jednom trenutku zasigurno revizija može najaviti svoj dolazak i zatražiti uvid u sve dokumente koje trebaju pogledati, ne bi li sastavili mišljenje o tome na koji način se vodi određena lokalna samouprava, javno poduzeće, ministarstvo ili svako drugo tijelo o kojima smo obaviješteni vrlo opširno u pojedinačnim rasprava, kad imamo teme, ne znam, revizija političkih stranaka, revizija rada lokalnih samouprave, revizija ova ili revizija ona. ona. 4 vrste mišljenja, jasno su, dokaz ili putokaz na koji način promatrati ono što su oni primijetili. Imamo bezuvjetno mišljenje, uvjetno, nepovoljno i suzdržano i jasno piše na koji način se do njih dolazi, da to nije osobna volja ili želja pojedinog revizora i on kaže ti mi se ne sviđaš, pa tebi evo nepovoljan, Znači postoji proces i vrlo jasno iskazan, kao i metodologija na temelju čega se daju mišljenja. I sve ovo podcjenjivanje ljudi koji ovdje sjede ispred nas je ispod svake razine saborskog zastupnika, ili ga nazovimo tako, narodnog zastupnika. Ono što su oni primijetili, na svima nama je da svatko u svoj dijelu u kojem sudjeluje ili vodi lokalnu samoupravu ili neko drugo tijelo državne uprave, da pokuša popraviti, prije svega popraviti. Ili učiniti tako da se uskladi sa zakonom, da u drugoj reviziji ili drugom promatranju bude bolji nego što je to bio u Ovaj pokušaj nekih da se obezvrijedi rad ljudi koji zaista to rade na visokoj razini bez puno prostora da se o tome da neko drugačije mišljenje je, kažem, još jedanput ispod svake razine. Vidjeli smo, jasno je ovdje iskazano, vrlo sažeto, jer kad bi stavili svih ovih 220-ak revizija koje su učinjene, da bi to bio podosta debeli materijal, kojeg zasigurno oni imaju u svom uredu, tj. u prostoru kojem ga čuvaju i sve se to da ili može pogledati ili zatražiti. Kad pogledamo sve razine, jasno je da je vidljivo da država tu nekako stoji možda i najbolje, da lokalna samouprava malo kaska ali da se vjerojatno popravlja jer činjenica jest da se pronalaze još uvijek i oni koji jednostavno ne mogu zadovoljiti i one najmanje kriterije i dobivaju najnepovoljnija mišljenja, o nekima smo nešto i čuli, ponekad se o njima i piše kao rezultat njihovog rada, da zdravstvene ustanove imaju problem, to su dugovi koje treba rješavati da se unutar tog sustava nije čak lako i ponašati zakonito, jednostavno uvažavajući sve pozitivne propise ove naše države, da su društva Crvenog križa očito malo se opustila i da trebaju pojačati vlastite aktivnosti u smislu poštivanja zakona s kojima trebaju biti usklađeni i da političke stranke također imaju propust. Kažem kad ih spomenemo, onda oni nestanu jer su nezadovoljni s time da je i njih netko primijetio da rade nešto što ne smiju raditi, 100 000 kn su vrtili, imaju sjedište stranke u svom dnevnom boravku i naravno da traže nekoga tko bi im trebao biti kriv za to. Sjede u nekoliko stranaka i naravno tko bi im trebao biti kriv, onaj koji ih je primijetio, to je Državna revizija jer bez njih on bi sasvim dobro funkcionirao. Kad gledamo segment u kojima je Državna revizija u 2018. djelovala, recimo dodjeljivanje i korištenje tekućih donacija iz proračuna, možda nam se nekad čini da je to jedan mali segment funkcioniranja lokalnih samouprava, regionalnih samouprava ali činjenica je da se u tom prostoru vrti podosta novaca i dobro je da ste napisali svima što ste primijetili i na koji način to treba popraviti. Evo ja sam prvi koji sam svojim službama dao ovaj materijal neka izvole čitati unaprijed, neka čitaju unaprijed da ne bi griješili i da budu u skladu sa svime ono što trebaju raditi ako već nisu. Jednostavno, zaista svake godine na ovakav način imamo pravo ili privilegiju da raspravljamo o tome što se primjećuje u sustavu i gdje treba dati dodatan akcent kada se govori o radu cjelokupne, kažem države od središnje preko regionalne do lokalne lokalne razine. I samo pitanje promatranja korištenja fondova jasno sugerira gdje je problem i što bi trebalo pojačati da se ti fondovi koriste više i više. Naravno da, kažem, uvijek pokušavamo primijetiti samo sve ono što je negativno, nikad ono što je pozitivno istaknuti, ono što je dobro, ali mislim da evo uz napore ljudi koji sjede ovdje ispred nas, mi možemo reći da postoji povjerenje, potpuno povjerenje znači, u ono što pišemo, u financijska izvješća prije svega i da sve ono što se zapisuje, evidentira od lokalne do središnje razine, ima sviju razinu točnosti i transparentnosti i da se tu više ne može puno puno toga skrivati i da jednostavno svako od nas izvoli preuzeti odgovornost za svoj dio posla koji obavlja ali u skladu sa zakonom. Evo toliko od mene i **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa, imamo nekoliko replika. Krenimo redimo, prva je poštovanog zastupnika Josipa Đakića, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa kolega Boriću, dobro ste konstatirali kakav je rad Državne revizije, da je to korektno, stručno i profesionalno obavljen posao no međutim i dobro ste uvidjeli kako oni kojih se tiče zapravo negativan nalaz ili nalaz u kojem se govori u tome što su učinili i radili po mogućnosti je i protuzakonito pa su se prepoznali, pa su sada svu salvu negativnosti srušili na instituciju koja zapravo svoj posao radi korektno i profesionalno. Oni zapravo omastivši prste u stranačkom životu koji su razotkriveni, danas jasno govore o tome kakav je bio rad pro futuro Državne revizije ili da li su negdje pogriješili no tiče se zapravo samih njih jer su

teško je nekad slušat te samozvane Mesije, političke Mesije koji dostižu kad vidimo na izborima do 2% ili 1, ne, ili 0,5 ali su ovdje vrlo glasni i svi ih prozivaju i svi ih etiketiraju, jasno je da su primijećeni ali je problem da li je onaj drugi dio, to nije revizija, nego da li je DORH odradio svoj posao jer oni govore onima za koje znamo da su, evo u ovom slučaju, kad dođu u sustav tj. kad se primijeti nešto i kad krene se postupak, onda o tome oni govore, kod njih je problem što nije pokrenut nikakav postupak a znamo iz kampanje, iz predizborne kampanje, čuvenih žutih kuverti, ljudi koji su uplaćivali velike iznose a da nisu imali primanja i sve ostalo što smo imali prilike čuti i vidjeti da tamo nije došlo do druge razine, revizija je svoje učinila i ovo očekivanje od revizije da oni budu taj koji sve to radi i na licu mjesta kažnjava, nije korektno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić, da nešto nije u redu sa sustavom i načinom rada revizije, govori nam to da smo na dnu razvijenosti u EU-u i da smo na dnu po najkorumpiranija država među članicama EU-a. Smatram da je veliki utjecaj Državne revizije upravo u ovom djelu i da mišljenja Državne revizije, ne govorim samo u ovom sastavu revizije nego od početka, od nastanka RH, ne radi se na dobar način jer da revizija i to što revizija ukazuje ima svoju težinu, onda ne bismo imali ovakve rezultati, bili na dnu po svim pokazateljima među članicama EU-a. Mislim da Državna revizija bi trebala imati daleko veću težinu i mjere koje bi trebala izricati bi trebale imati daleko veću snagu i mislim da bi se tek tada onda

kad završe svoj posao piše i ovdje što pošalju dalje prema nekom drugom tijelu, a što ostave, znači, da oni koji vode određena tijela rade sami i na kraju mislim da svako mišljenje revizija opet završi na tom drugom tijelu, pa ako ima nečega što bi se podvelo pod to što vi govorite korupciju i sve ostalo, zasigurno da to neko drugo tijelo, to je Državno odvjetništvo ima sva alate da pokrene određeni postupak i takvih postupaka je bilo i ne treba od toga stvarati velike priče jer činjenica jest da se prema reviziji svaki čelnik tijela ili lokalne ili regionalne i državne razine itekako odnosi s poštovanjem i prihvaćaju uglavnom gotovo sve što god kažu jer znaju da je to točno i da je to na zakonu osnovano, a vlastite promišljanja u vlastitoj državi na način na koji ih vi prezentirate, ni u čemu se ne slažu sa mojim promišljanjima…/Upadica: Hvala/…o svojoj državi. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovanog zastupnika Anđelka Stričaka. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege, kolega Boriću, slažem se s vama da je ovo izvješće zaista korektno i da treba poticati daljnji rad Ureda državne revizije, između ostalog, pa cilj tih nadzora je da poslovanje svih onih kojima se proračuni pune poreznim obveznicima, bude što zakonitije, usklađenije, transparentnije, pa između ostalog, nakon svakog nadzora, na kraju se da jedan nalaz i mišljenje gdje točno se daju i rokovi i precizira se na koji način i što treba uskladiti ili otkloniti. Između ostalog, ako Državna revizija uoči nepravilnosti koje bi upućivale na počinjenje kaznenog dijela, tada se obavijesti Državno odvjetništvo i ono dalje preuzima slučaj, ali u ovom HS upravo su najglasniji oni kod kojih kad se pojave ili Državna revizija ili Inspekcijske službe imaju najviše nepravilnosti i ti si daju za pravo…/Upadica: Hvala/…da prozivaju sve i svakoga. Odgovor poštovanog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Stričak, neka oni prozivaju, ali činjenica jest da i njih netko može nešto pitati, a upravo temeljem nalaza revizije. A da su čitali kad govorimo o preporukama koje daje revizija, postoji i graf na str. 34. di jasno pokazuje od 2013., pa do 2018.g. što se sa preporukama koje su oni davali događa i uglavnom taj postotak, možemo reći, u zadnje vrijeme podosta raste i prelazi nekih gotovo znači, postupanja po onome što je Državna revizija naložila u vlastitim nalazima, tako da nema toga tko će baš samo tako olako ignorirati ono što su oni napisali, ali naravno, da ima i onih koji propuštaju takve stvari i naravno da se nemaju šta čuditi u drugom nalazu da nešto nisu napravili kako treba, vjerojatno su se i oni popravili, pa su brzo objasnili da oni ipak rade sve u skladu sa zakonom, a da imaju viška novca

i ovo je možda prilika da se kaže da Državna revizija dobro radi svoj posao. Dakle, tu morate gledati kroz ovo izvješće, stanje izvješća i ono što su oni konstatirali. Dakle, Državna revizija radi svoj posao, vidi se napredak u svemu tome, vidi se promjene koje su nastale i to je ono važno. To što se nekom kad dobije nalaz revizije ne sviđa što piše u reviziji, to je tema da se popravi, da promijeni i da o tome vodi računa, ali ono što je važno treba gledati kroz sva ta izvješća koja su bila kroz godine i da se vidi napredak i to je ono što se zapravo vidi i ono što je napredak u novom Zakonu o državnoj reviziji i što izuzetno cijenimo, a to je da nije to više mrtvo slovo slovo na papiru kad Državna revizija nešto utvrdi, nego će iza toga biti određene posljedice. Mi smo u ime kluba u nekoliko, dakle, kad smo imali prilike govoriti o Državnoj reviziji, svaki put smo i bili za…/Upadica: Hvala/…izvješće i govorili afirmativno o tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovanog zastupnika Borića. Hvala lijepo. Kolegice Mrak, mislim da smo, evo, tu na istoj razini i zaista danas smo imali jednu lijepu raspravu od ovih zadnjih nekoliko zastupnika koji su je pokušali napraviti lošom iz nekih vlastitih razloga, ali činjenica jest da što god se napiše je upravo onako, imate na to pravo dati svoje primjedbe, ako se složite i kažete da ćete biti bolji i da ćete do godine raditi drugačije, onda je na vama da to i provedete, a ne da čekate slijedeći nalaz i kažete nisam ništa napravio, opet sam tamo gdje sam bio prije 4 godine itd., itd. i tako prolaze vremena. država sve više stišće, znači, sve više su institucije itekako organizirano i stručno na raspolaganju lokalnoj regionalnoj, pa i državnoj razini, da sve što rade, rade onako kako to piše u zakonu i da tu višak prostora previše nema, sve se vidi i sve se brzo danas **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. I zadnja replika je poštovanog zastupnika Ivana Šukera. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Boriću, vi ste rekli da su se neki malo uspavali, malo razigrali, pa je Državna revizija to utvrdila i upozorila ih. ono što stalno treba naglašavati da ovo izvješće Državne revizije je činjenično stanje. Dakle, Državna revizija je došla kod nekoga, pregledala je dokumentaciju koju su oni sastavili, to što se nekome to ne sviđa, to je njegov problem, imao je priliku na preliminarno izvješće dati primjedbe i reći s čim se ne slaže. Međutim, kad dođe konačno izvješće, to je tako, ali ne slagat se s onim što ti Državna revizija utvrdi, a istovremeno napadat neke druge je naprosto van svake pameti. Međutim, ono zašto sam se javio vama za repliku to su ovi recidivisti. Mislim da bi mi u HS bez obzira iz koje smo političke opcije, u svim svojim raspravama trebali isticat one koji ponavljaju greške jer ako to ne napravimo, ako njih ne eliminiramo, onda ćemo nažalost i ovaj kvalitetan rad Državne revizije dezavuirati jer ako netko konstantno ponavlja greške…/Upadica: Hvala/…i ništa mu se ne dogodi. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo, pa predsjedniče, pa kolega Šuker, mislim da smo evo već i kroz izmjene Zakona o državnoj reviziji jasno poslali poruku da tu više ne bi trebalo biti puno recidivista ili onih koji ponavljaju greške jer će se za te neke greške sada malo i drugačije drugačije odgovarati ili će se drugačije ponašati prema onome što ti je posao a to je da donosiš odluke ali u skladu sa zakonom i da provodiš sve ono što trebaš provoditi u skladu zakonom. Jasno je opet kažem, da Državna revizija je tijelo koje primjećuje, daje preporuke, ne kažnjava, i ne sudi i ne daje ili ne određuje godine zatvora, zatvora, za to postoje neka druga tijela u RH. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sad ćemo prijeći na završne riječi pa prvo će u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govoriti poštovani zastupnik Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepa. Dame i gospodo, kolegice i kolege, malo je suh zrak pa sam morao otpiti koji gutljaj. Kada govorimo, o izvješću Državne revizije, ono šta je bitno reći i tu se ne moraju kolege kolege iz nekih stranaka previše uzbuđivati nego pokušati shvatiti da stvari u Hrvatskoj, u nekim dijelovima a pogotovo kada se radi o javnom novcu, trebaju funkcionirati transparentno. Meni je jasno da HDZ recimo to ne bi mogao razumjeti s obzirom na to kako je funkcionira HDZ za vrijeme Sanadera kada je kolega Bačić bio i glavni tajnik i sve ono što je išlo uz to to ali se čudim da to nove stranke koje dolaze u novije vrijeme ne razumiju i da oni sve shvaćaju na način da ih se politički progoni ili da rade neki protiv njih, znači kad su svi neprijatelji, onda de facto više nema nikakvih pravila nego sve šta je protiv tih koji su protiv tebe, ispada da to rade zbog nekih političkih motiva. Ja upravo suprotno mislim da bi kolege iz Živog zida svoje manjkavosti financijske, način na koji rade, evidentiraju troškove itd., eventualno koje su bile primjedbe i preko drugih stranaka itd., ovo što smo popratili, trebali pokušati iskoristiti Državnu reviziju da im pomogne u tom djelu ustrojavanja stranačkih financija jer nije jednostavno niti jedan posao raditi u životu pa tako niti voditi političku stranku i sve ono što ide uz to. Ne kažem da je tu bilo nekih svjesnih malverzacija, ali ne treba shvaćati na način na koji su to shvatili kolege iz Živog zida. Znači mi iz Kluba zastupnika SDP-a podržavamo ovo izvješće ali ono šta ne podržavamo je da se neki postavljaju, sada mislim iz vladajuće pozicije, farizejski i neprincipijelno prema svojim koalicijskim partnerima ili prema članovima iz svoje stranke kao što to radi HDZ koji je evo i u ovom izvješću istaknut kolega jedan koji radi nevjerojatne stvari, od njega se nitko nije ogradio nego se očekuje od premijera Plenkovića da odluči da li će taj biti u stranci ili neće a tu recimo sjedi predsjednik županijske organizacije HDZ-a gdje pripada taj kolega pa ne čujemo ni a ni b oko toga da li je to ok ili nije. Znači dok god tako funkcioniramo a na sva usta se, inače nema replike na izlaganje kluba zastupnika tako da morate vidjeti malo Poslovnik prije nego šta se upustite uopće u raspravu, ali onda slušamo kolege iz HDZ-a koji na sva usta hvale izvješće revizije, a ono konstatira doslovce propuste koje zahtijevaju reakciju Državnog odvjetništva a nitko ni a ni b ne kaže po tom pitanju svoje kolege osim kolegice Grozdane koja je onda rekla da će premijer Plenković odlučiti šta će biti sa tim kolegom i da li on može i dalje biti član HDZ-a ili ne može. Ili sa druge strane, imate koalicijskog partnera Milana Bandića koji je pojam netransparentnosti i nepoštivanja pravila ponašanja i onoga što revizija utvrdi i njegovo izvješće revizije o korištenju vanjskih usluga u trgovačkim društvima u jedinicama lokalne samouprave gdje od 35, 6 društava koje su analizirani, uvjerljivo najgori je grad Zagreb. 800 milijuna kuna se godišnje troši na netransparentan, neefikasan način i tome nitko opet ne prigovori ni a ni b. Znači sa te strane, jedno je hvaliti kolega Boriću i kolege iz HDZ-a Državnu reviziju, de facto sa figom u džepu. Neka oni rade, mi ćemo ih hvaliti a ono šta ustanove nas ne tiče. Partner koji je sa nama u vlasti kog držimo u gradu Zagrebu radi šta želi u Holdingu, troši se novac netransparentno curi na sve strane, građani plaćaju najskuplji prirezi u RH, a 800 milijuna kn godišnje bog te pita kako se potroši i da li uopće je efikasno ili nije. I od 36 poduzeća ono koje ima najveće kapacitete i ljudske i kadrovske i sva druge, radi najlošije. Tu sam očekivao od vladajuće koalicije koja hvali Državnu reviziju da kaže koju rečenicu, tu sam očekivao od HDZ-a Koprivničko križevačke županije da kaže, da se ogradi od onoga tko je najgori u ovom izvješću ali od toga ni a ni b. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Povredu Poslovnika je dignuo poštovani zastupnik Felak, u čemu je povrijeđen Poslovnik, koji članak, molim? **Felak, Damir (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Povrijeđen je članak 238. Poslovnika gdje je g. Maras iskoristio ovu raspravu da uporno proziva HDZ Koprivničko-križevačke županije, čisto za ispravku, ja nisam predsjednik HDZ-a Koprivničko-križevačke županije mada znadem da ste mislili na mene jer nema nikoga iz HDZ-a drugog iz Koprivničko-križevačke županije tko je ovdje. Mislim da ste svoju raspravu iskoristili u potpuno krivom smjeru i optužujete nas za nešto što nije točno. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Felak, ovo naravno nije bio povreda Poslovnika i vas molim da ne zlorabimo tu instituciju. Ja neću sad odmah na startu počet davat opomene ali molim unaprijed sve da ne zlorabimo tu instituciju.

rekao da nije, da ovaj./… Ali još jedna stvar koja je ovdje povrijeđena, znači ne postoji ni ljutnja, zato što vas je netko pohvalio, evo ja sam pohvalio g. Felaka, da je predsjednik, čak sam ga unaprijedio i čovjek se ljuti. Pa gospodin Šuker bi bio vjerojatno zadovoljan, da sam rekao da je predsjednik Zagrebačke županije HDZ-a, evo hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Maras i vi i ja znamo da ovo nema blage veze sa ničim, prema tome, ja vas lijepo molim sada, od sada pa nadalje, za takve stvari dajem opomene. Dobro, Zlouporaba institucije povrede poslovnika? Sada će u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e završno govoriti poštovani zastupnik Branimir Bunjac, izvolite. **Bunjac, Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Državne revizije. Znači mi smo danas trebali ovdje, barem malo spomenuti ne znam, 10 i 10 milijarde kuna, koji su nenamjenske potrošene, ustvari doslovce ukradene, ali vidimo da su kolege iz SDP-a, ne znam na koji način ovu priču, ponovno preokrenuli u priču o ustašama i partizanima, o Bleiburgu, kakve to veze ima sa Državnom revizijom, sa svim tim silnim i isparenim novcem, to znaju samo oni. Da bi onda na kraju još, same ove rasprave poentirali, da se Državna revizija treba baviti Živim zidom. Znači od svega onoga što je loše u ovoj državi, od toga ne znam, da smo izgubili 25% stanovništva, da su plaće bijedne, mirovine, ovoga, najniže u EU, da ne znam propada brodogradnja, poljoprivreda, da nemamo dovoljan broj policajaca što smo danas čuli na Odboru za nacionalnu sigurnost, zastupnik Maras kaže da je problem ove države Živi zid. Znači to nam poručuje zastupnik stranke, koja nije u stanju platiti svoje dugove 10 g. znači milijunske dugove, nisu u stanju platiti svoje račune i onda nam ovdje ide, soliti pamet na kraju rasprave o Državnoj reviziji. Pa gospodine Maras i zastupnici iz SPD-a, mi smo prošlog ljeta kupili 400 dječjih torbi od tih novaca koje dobivamo od države, pozvali smo vas da kupite barem 1, ja sam od svoje plaće kupio 4, podijelio djeci koju sam vidio prvi put u životu. Niste kupili ne torbu, niste kupili 1 olovku. Sada smo podijelili gotovo 500 tisuća kuna samohranim majkama, koje smo ponovno dali, mi zastupnici od svojih plaća i taj novac koji dobijamo od države, radi protesta, radi solidarnosti sa svojim narodom. A što vi dajte? Vi dajte milijun kuna Alexu Braunu. Stranom državljaninu. Mi bar vratimo tim poreznim obveznicima, što dobimo od poreznih obveznika, a vi dajte stranim ljudima, strancima, isto kao što HDZ daje info institutu, ne znam kome na što se sve taj novac troši. Pa dajte prizovite se pameti, znači vi u biti, jednostavno ne možete se suzdržati, da ne držite leđa ljudima koji razaraju Hrvatsku. Znači vi ste sada pronašli problem u Branimiru Bunjcu, evo tko je kriv za stanje u Hrvatskoj, jer molim vas idući puta gospodine, državni reviziju, poučite me pažljivo, ovoga, sasvim sigurno, ukoliko ja odem iz ovoga Visokoga doma ili iz Hrvatske, Hrvatska će procvasti, to će biti divna jedna zemlja, u kojoj će se smanjivati zastupnici, ne znam Felak i Maras, Maras, Culej, Stazić, oni će onda, sigurno će biti jako dobro kako se zove svima nama. Znači potpuno promašeni da ne velim da se radi o jednom ispadu, ali s obzirom da su HDZ i SDP, ustvari 2 krila, iste ptice, to nas niti ne treba čuditi. Ja bi samo htio reći za kraj ove rasprave, da izvješće Državne revizije, ništa konkretno, ništa bitno u RH, neće promijeniti. Probleme je ovdje u ovom Visokom domu. Treba promijenit izborni sustav, jednostavno ograničiti mandate toj lokalnoj upravi, na 2 da nema ovih doživotnih mandata kojima svakodnevno svjedočiti, svjedočimo, treba riješiti pitanje javne nabave i javnih natječaja, tako dugo, dok političari budu odlučivali o javnim natječajima, do tada će se zapošljavati isključivo ljudi koji su podobni. Do tada će se javni natječaj raspisivati tek onda kada se unaprijed odluči tko će biti zaposlen. Do tada će se na javne natječaje javljati samo naivčine i poštenjačine, koji nikada neće dobiti posao, taman da se 200 puta javlja na natječaje, ja znam ljude koji su se 500 puta javili i nikada nisu nigdje Potrebno je donijeti zakon o porijeklu imovine, koji je Živi zid već napisao i već je ovdje u proceduri, ali ga predsjedništvo Sabora uporno odbija staviti na dnevni red. Potrebno je ukinuti skrbničke račune, u prijevodu tajne račune, da se vide koji su ti ljudi, koji su se obogatili nesukladno svojim primanjima koje imaju. Kako je moguće da zastupnik koji nosi listu za Liku iz HDZ-a ima blokirani račun i nosi sat od 60 hiljada kuna? To su te nelogičnosti, a ne ove knjigovodstvene istrage, bezvezarije, koje svaki dan čitamo u medijima, koji ovakvi i onako zna smo lagati. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Kolega Maras, vi ste digli povredu Poslovnika, ja se nadam da je stvarno povreda Poslovnika. Apsolutno. Znači kolega Bunjac je povrijedio 238. iznoseći ovdje čitav niz neistina, jer upravo raspravljamo o ovome što ste rekli na kraju, kolega Bunjac, ne raspravljamo o kriminalu HDZ-a, ne raspravljamo o desecima milijarde koje su ukradene proteklih godina, nego o tome, da niste u stanju othendlati 3 zastupnika, jer kada bi imali 30 zastupnika, nema dovoljno stranaka u Hrvatskoj, preko koje bi novce dobivali, dobivali, kao što ste dobivali preko Abecede demokracije. što je on potpuno krivo rekao a to je da nije na dnevnom redu njihov, točka koju su oni predložili, ona je na dnevnom redu, al tu je dozvoljeno govorit svašta i neistine itd., samo se ne smije vrijeđati,

Hvala.

poštovani državni tajniče,

poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege,

poštovanog zastupnika Željka

Hvala vam